Доброго ранку, шановні колеги! Я бачу, зал повний. Прошу підготуватись до реєстрації, через хвилину починаємо реєстрацію. Доброго ранку, шановні представники ЗМІ і гості Верховної Ради України. Шановні колеги, готові реєструватись? Нагадую, що реєстрація відбувається... Зараз деяким народним депутатам видадуть дублікати карток. Хтось забув їх вдома, мабуть, да?

Всі готові реєструватись? Шановні народні депутати, будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Зараз починаємо реєстрацію. Нагадую, реєстрація відбувається шляхом натискання кнопки "за". Готові реєструватись?

Зареєструвалися 351 народний депутат України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати, 14 листопада 2019 року Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, В'ятровича Володимира Михайловича, включеного до виборчого списку Політичної партії "Європейська солідарність". Відповідно до статті 79 Конституції України перед вступом на посаду народний депутат України складає присягу перед Верховною Радою України. Для складення присяги на трибуну запрошується народний депутат України В'ятрович Володимир Михайлович.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

Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. І хай в цьому допоможе мені Бог. Слава Україні! Дякую. Відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України та згідно з протоколом засідання депутатської фракції Політичної партії "Слуга народу" від 15 листопада 2019 року повідомляю про виключення із складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" народних депутатів України: Шановні колеги, 3 грудня відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю. До слова запрошується голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Михайлівна Третьякова. Однак від себе я хотів би зазначити, що я думаю, що було б правильно, щоб кожен із вас і як громадянин, і як народний депутат в рамках своїх можливостей, в рамках своїх повноважень прикладали максимум зусиль для того, щоб створювати, дійсно, рівні права для всіх громадян України. Галина Михайлівна. Дякую, пане головуючий. Шановний народ України, 3 грудня, дійсно, відмічається Міжнародний день захисту людей з особливими потребами. В нас він має назву День інвалідів, і люди з інвалідністю самі себе інвалідами не називають. В них є додаткові потреби, які ми маємо забезпечити в тому числі як народні депутати. Сьогодні я хочу від імені Комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів, від імені фракції "Слуга народу", від імені всієї Верховної Ради України поздоровити цих людей з їх святом іще й тому, що 10 років тому 16 грудня Україна підписала міжнародну конвенцію, відповідно до якої ми імплементували Конвенцію ООН про права інвалідів, людей з інвалідністю. І вона вже 10 років є частиною національного законодавства. Водночас ми з вами дуже рідко зустрічаємо їх на вулицях, хоча їх 6,(кома)1 відсоток від загальної чисельності людей, які проживають в Україні. Нам би хотілося, щоб ми зробили новий підхід і нову концепцію залучення таких людей і в громадський простір, і допомога їм в працевлаштуванні для того, щоб були обладнані місця робочі для людей з особливими потребами, бо їх потреби дуже різноманітні. Хочу поздоровити нас всіх, тому що люди з інвалідністю є прикладом для будь-якої здорової людини. Кожен день, долаючи біль, вони подають нам надію на те, що людина, навіть якщо їй боляче, вона може бути частиною нашого економічного життя. Хочу поздоровити всіх: і здорових, і тих, хто є люди з особливими потребами про те, що ми всі разом можемо розбудовувати нашу Україну, не залежачи від того, який рівень проблемності ми маємо. Поздоровляю всіх. Щастя. Хай у вас будуть не похмурі обличчя, а обличчя щасливі і радісні. І коефіцієнт щастя для людей з інвалідністю теж в Україні має підвищуватися. Із святом вас. Шановні колеги, я не думаю, що це свято, при всій повазі. розумію, що це просто знакова дата для України, для світу. Але все ж таки давайте не вітати, а давайте робити. Дякую. Шановні колеги, у Верховній Раді України проходить акція з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Надаю слово для оголошення голові Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Радуцькому Михайлу Борисовичу. Шановний головуючий, шановні колеги, щороку 1 грудня Україна разом з міжнародною спільнотою відзначає Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Основна мета цього дня – повернути увагу суспільства до проблем ВІЛ/СНІДу та мотивувати наших громадян замислитись над тим, як запобігти поширенню хвороби та згадати про важливість вчасної діагностики ВІЛ-інфекції. До проведення таких просвітницьких заходів у багатьох країнах світу долучаються відомі політики, громадські діячі, актори, музиканти інші публічні особи. Саме тому сьогодні у парламенті за ініціативи Комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування і Фундації АнтиСНІД - Сполучені Штати Америки в Україні проводиться соціальна просвітницька акція, під час якої відбудеться добровільне анонімне тестування на ВІЛ-інфекцію. Запрошую усіх колег долучитися до добровільного тестування на ВІЛ-інфекцію, яке проводиться сьогодні, починаючи з 9.30 у кулуарах другого поверху біля столів реєстрації. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Михайло Борисовичу. Шановні колеги, оголошення. Відповідно до частини третьої статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про входження народного депутата В'ятровича Володимира Михайловича до складу депутатської фракції Політичної партії "Європейська солідарність". Відповідно до статті 25 Регламенту у вівторок ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп з внесенням пропозицій, оголошень, заявлень та повідомлень. Прошу записатись на виступи від фракцій.

Цабаль Володимир Володимирович, фракція "Голос". Ольга Анатоліївна Стефанишина. Шановні колеги, будь ласка, виходьте, час іде.

По-перше, ми би хотіли вшанувати загибель двох воїнів України хвилиною мовчання.

Дякую вам, шановні колеги. Друга тема, з якою я би хотіла звернутися до всієї парламентської зали сьогодні, це нагадати всім народним депутатам, навіщо ми сьогодні є в парламенті. Шановні колеги, минулого тижня в Комітеті з питань здоров'я нації сталася неприпустима ситуація. Я би хотіла сказати, що ця ситуація стосується не лише мене особисто. А я нагадаю, екс-представник фармацевтичної компанії Олександр Чумак прийшов на Комітет з питань здоров'я нації і сказав дослівно, що він мені та моїй колезі Олександрі Устіновій відіб'є бошки за наш проект Закону 2089. Сьогодні цей закон, проект закону, знаходиться в парламенті вже три місяці. Ця людина прийшла і погрожувала мені особисто та моїй колезі відповідно до цього законопроекту. Він покликаний знизити ціни на ліки і забрати надприбутки у фармацевтичних компаній. Шановні колеги, я не дарма сьогодні вийшла сюди вам сказати, що така ситуація може статися з кожним із вас. І представники аграрного бізнесу або грального бізнесу, або будь-якого іншого бізнесу сьогодні можуть прийти спокійно на профільний комітет і погрожувати народним депутатам за їхню законотворчу діяльність. Друге, що я хочу сказати. Я хочу подякувати, в тому числі депутатам з фракції ""Слуги народу", які написали мені співчуття, і сказали, що вони підтримають нас в будь-яких наших діях. Ми вже подали заяву в Генеральну прокуратуру для того, щоб ця справа була розслідувана як кримінальне провадження. І, друге, що сьогодні я хочу з цієї трибуни звернутися до регламентного комітету. У нас є кілька тепер прохань і вимог до регламентного комітету, який я хочу озвучити. Перше. Провести розслідування та з'ясувати підстави присутності пана Чумака як представника громадськості на засіданні комітету від 28 листопада 2019 року, враховуючи прямий конфлікт інтересів і, за необхідності, шляхом створення тимчасової слідчої комісії в порядку, передбаченому статтею 87 Регламенту Верховної Ради. Враховуючи порушення паном Чумаком порядку проведення засідань комітету, заборонити йому відвідувати подальші засідання комітету і висловити офіційну позицію щодо неприпустимості тиску на народних

Дякую за увагу. Слово надається народному депутату Петру Олексійовичу Порошенку, фракція "Європейська солідарність". Шановний головуючий, шановні народні депутати, у нас у всіх залишається лише кілька годин, щоб послати надзвичайно важливий меседж до Лондона. Вже завтра там збираються глави держав-членів НАТО, вперше за 5 років там не буде українського Президента. Але дуже добре, що в останню мить Україна спромоглася послати туди делегацію на чолі з міністром закордонних справ. Парламент має захистити і підтримати українську позицію, і продемонструвати, що новий склад Верховної Ради підтримує вступ України до НАТО, включно з Планом дій щодо членства в НАТО. Наголошую, ПДЧ це не лише заявка, ПДЧ – це двостороння угода, коли Україна бере на себе зобов'язання провести реформи, а НАТО бере на себе зобов'язання прийняти Україну до членів. Бо тільки в НАТО є міцна гарантія безпеки і тільки НАТО забезпечує справедливий, справжній, надійний мир. Ми просимо, дуже добре, що постанова моя щодо цієї заяви є в порядку денному, ми просили би її розглянути одразу після завершення розгляду Закону про ПДЧ. І не треба боятися Путіна в Парижі. Не дай Боже, стратегічну перспективу членства України в НАТО розміняти на міфічний, фейковий мир за путінським сценарієм. Це є одна з найважливіших червоних ліній, які окреслюємо в переддень нормандського саміту. Друге. Ми маємо чітко прийняти дорожню карту щодо імплементації мінського процесу, де безпековий компонент включно з виведенням військ, виведенням російської техніки і артилерії передує політичному компоненту. І жодних компромісів щодо унітарності держави. Жодних переговорів з бойовиками, бо їх "мишачий король" розташований в Кремлі, і з ним треба вести переговори, і Україна має бути захищена позицією наших союзників, і переговори мають бути проведені спільно. Пішов вже п'ятий рік, коли Україна не купує газ в Росії. Ми цілком задоволені постачанням газу з Європи, і зараз аж ніяк немає мінімальної потреби знову купувати його в Росії, жодного кубу. Повернути цю зброю до рук Путіна це і є справжня капітуляція. Ми всі прагнемо миру. Ми всі бажаємо успіху українській делегації. І щоб посилити її на переговорах, ми чітко знаємо, що в Україні є демократія, символом демократії є парламент. Пункт порядку денного лише один…

До слова запрошується народна депутатка Тимошенко Юлія Володимирівна, політична партія "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". Шановні колеги, я хотіла поінформувати вас про те, що вчора в Україні створений Об'єднаний штаб захисту української сільськогосподарської землі. Я інформую вас про документ, який створило громадянське суспільство України, тут немає політики. Хто організував Об'єднаний штаб захисту української сільськогосподарської землі? В першу чергу, це Федерація профспілок України, окремо – Профспілка працівників аграрного комплексу України, громадська спілка "Аграрний союз України", "Асоціація фермерів та приватних землевласників". Крім того, "Асамблея аграрних палат України", громадські організації ветеранів, волонтерів, науковців і багато інших. Насправді, цей документ зараз, який називається "Маніфест Об'єднаного штабу захисту української сільськогосподарської землі", реально підписали мільйони людей, якраз підписами тих громадських організацій, які їх представляють. Що вони вимагають? По-перше, вони вважають, що розпродаж сільськогосподарської землі, я цитую цей маніфест: "є реальною загрозою національній безпеці України та має бути предметом розгляду – увага! – правоохоронних органів, а не приводом для хизування на телеканалах випадкових осіб, що дорвалися до влади". Саме таких дій організації, які я зараз зачитала, вимагають від РНБО, Генпрокуратури, ДБР та МВС. Іншими словами, громадські діячі і їх команди вважають, що те, що відбувається з сільськогосподарською землею, це є не якесь політичне рішення, а це є реальний злочин, який буде рано чи пізно розслідуваний, і рано чи пізно всі, хто стоять за цією аферою, просто сядуть за ґрати. Друге. Аграрні реформи і продаж землі не мають права втілюватися легіонерами, які далекі від реалій аграрної економіки і ніколи не працювали на землі. Під диктовку міжнародних спекулянтів вони намагаються по-швидкому розпродати усі стратегічні об'єкти, включаючи земельні ресурси. Вони вимагають негайного зняття з розгляду всіх законопроектів, які стосуються розпродажу землі, негайного проведення всеукраїнського референдуму щодо взагалі прийняття рішення народом щодо продажу сільськогосподарської землі, вони вимагають негайно заслухати їх всіх для того, щоби парламент мав право скласти своє уявлення про те, що 73 відсотки людей в Україні проти тих законів, які прийняті в першому читанні. Вони говорять також...

і сьогодні, знаючи, що 73 відсотки проти і він не проводить референдум, це означає змову за спиною українського народу. Ми вимагаємо заслухати цих громадських діячів і припинити аферу по розпродажу сільськогосподарської землі. Слово надається народному депутату Гузю Ігорю Володимировичу, депутатська група "За майбутнє". 10:26:47 ГУЗЬ І.В. Доброго дня! Ігор Гузь, депутатська група "За майбутнє". Шановні друзі, я намагався сьогодні зранку знайти в цьому залі очима Романа Іванісова, нашого горе-колегу, не бачу його. Я думаю, що він зараз дивиться трансляцію, я хочу до нього звернутися. Романе, як тобі спалося за останні два-три тижні? Про що ти спілкувався з виборцями на Рівненщині? Які в тебе емоції? Чи читаєш ти соціальні мережі? Я – депутат-мажоритарник, і я хочу сказати, не знаю, як колеги тут присутні, за останні два тижні десятки, сотні моїх виборців з простим питанням до мене звертаються: як мені перебувати в залі, в цьому залі з людиною, яка ґвалтувала жінку, яка приховала це, яка брехала своїм виборцям у липні-червні цього року? Як ця людина буде виходити на цю трибуну, що вона буде говорити? Люди кажуть наступне. Сьогодні будь-який ґвалтівник, який ґвалтує, скаже: "Пройде час, і я теж попаду до парламенту, і я буду писати закони, я буду вчити моралі і колег депутатів, і виборців і так далі". Я зараз не персоніфікую з якоюсь політичною силою цю людину. Це персональна відповідальність, морально-етична відповідальність далі знаходитися в цьому залі чи скласти мандат. Я особисто вважаю, я переконаний, що не тільки я, мільйони людей, яким сьогодні задати питання, чи може в парламенті працювати людина, яка вчинила такий злочин, чи має вона моральне право приїжджати на свій округ, приховавши це перед виборами і дивитися людям в очі? Чи має така людина право до цього часу не покаятися, не вибачитися перед усіма? Я вважаю, що ні. І в мене немає якихось персональних, я навіть не знайомий з паном Іванісовим. Я вважаю, що ця людина має здати депутатський мандат і не ганьбити український парламент. Тому, Романе, я знаю, що ти дивишся цю трансляцію, здай мандат, не ганьби парламент. А в іншому випадку тобі ж буде гірше. Прошу парламентарів оплесками підтримати цю пропозицію. Дякую.

виключити зі складу депутатської фракції народного депутата Іванісова Романа Валерійовича. Голова фракції Давид Арахамія". Слово надається Совгирі Ользі Володимирівні СОВГИРЯ О.В. Шановні колеги, керуючись положеннями Закону "Про Регламент Верховної Ради України", було прийнято відповідне рішення. Я думаю, що воно є логічним і обґрунтованим в цих умовах. Дякую.

Шановний пане спікер, шановні народні депутати! За декілька днів буде 100 днів роботи цього парламенту. І вже є певна статистика, як він працював ці 100 днів. За ці 100 днів парламент прийняв, розглянув 126 законопроектів авторства фракції "Слуга народу" і 13 законопроектів авторства всіх інших фракцій разом. Це є прямим порушенням квотного принципу, про який було рішення перед початком Верховної Ради. А саме головне, що серед цих 126 законопроектів авторства "Слуги народу" практично немає тих, яких чекають люди і за які вони голосували за всіх нас, хто є сьогодні присутній в парламенті. Ці законопроекти створюють імітацію роботи, а не дають відповідь людям на питання, які їх турбують. І ми наполягаємо, щоб квотний принцип був відновлений і всі фракції мали право і можливість приймати участь в політичному житті. Особливо це важливо напередодні 9 грудня і зустрічі президентів "нормандського формату". Ми поділяємо дуже важливі сподівання на цю зустріч для того, щоб було зрушено з місця два критично важливі питання, які турбують суспільство, це мир в Україні і відновлення транзиту російського газу нашою територією в Європу. Ми вже сьогодні чуємо закиди про можливу зраду, про якісь червоні лінії, які не потрібно переходити. Саме прикро і цинічно, що ці закиди лунають від представників політичних сил, які 5 років поспіль заводили країну в тупик і не вирішували цю проблему. Наша фракція підтримує мирний шлях вирішення конфлікту на сході. Ми вважаємо, що треба прийняти зміни до Конституції, які нададуть можливість працювати Закону про особливий статус. Ми повністю усвідомлюємо, що це єдиний шлях для вирішення конфлікту і повернення територій і людей. Ми знаємо, що треба бути готовим до компромісу по відновленню транзиту російського газу для того, щоб унеможливити шлях до перетворення нашої газотранспортної системи в купу металобрухту. я закликаю всіх відповідальних політиків підтримати 9 грудня, підтримати цю зустріч заради громадян України і майбутнього нашої держави. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду, повертаємось, вірніше, до законопроекту 2116, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань (друге читання). Слово надається голові Комітету з питань правоохоронної діяльності Монастирському Денису Анатолійовичу.

Шановні колеги! Шановний народе України! Перед тим, як ми перейдемо до розгляду конкретних поправок, я хочу наголосити на тому, що комітет у минулу середу зібрався і прийняв рішення про корекцію поправки по переведенню слідчих і прокурорів органів прокуратури, які працюють на даний момент там, до Державного бюро розслідувань. Ця поправка роздана вам в додатковій табличці номер 1. І перед фінальним голосуванням, перед голосуванням за закон в цілому, я запропоную проголосувати також за цю поправку для того, щоб не було сумніву в тому, що Верховна Рада підтримує необхідність і нагальність розслідування справ Майдану. Дякую. Шановні колеги, я пропоную йти тоді по поправках в порядку, в якому вони є. І якщо є така можливість, якщо вони будуть частково враховані, все ж таки не витрачати час якомога швидше прийняти цей законопроект. Я наперед всім дякую. Правка номер 16. Гринчук. Правка номер 17, Осадчук. Правка номер 18, Медяник. Правка номер 19, Геращенко. Правка номер 20, Осадчук. Правка номер 21, Гринчук. Осадчук, буде наполягати на своїх правках? Яка, скажіть зразу, будь ласка? Добре. Правка номер 22, Шахов. Правка номер 23, Гринчук. Шахов, включіть, будь ласка, мікрофон. Правка номер 22. Сергій Шахов, Луганщина. Правок наших буде забагато. Тому можу ровно півхвилинки. Ми обов'язково будемо підтримувати цей законопроект. Але хотів би зазначити, що скільки разів ми зверталися до всіх антикорупційних органів, жодна наша вимога не була ні врахована, ні кримінальне провадження не було порушено. Я з приводу Сєвєродонецька. Секретар ради, бандитська рада депутатів, яка і є вбивцями, і розкрадіями. 100 мільйонів гривень реєструє за рік Ігор Бутков, і ніхто на це не звертає уваги, звідки взялися ці гроші. Коли вже буде покладено цьому кінець? Скажіть, будь ласка, коли будуть враховані всі наші запити, всі наші звернення до ДБР, до антикорупційної прокуратури? ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Володимирович, при всій повазі, однак це не стосується правки номер 22. ШАХОВ С.В. А коли можна достукатися…?

Дякую. Правка номер 27, Кожем'якін. Правка номер 27? Включіть, будь ласка, мікрофон Кожем'якіну. Шановний Дмитро Олександрович, шановні колеги, саме головне, що, на жаль, перші правки вже пройшли. В поданому законопроекті, який сьогодні ми розглядаємо, відсутнє головне обґрунтування необхідності зміни статусу Державного бюро розслідувань з центрального органу виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність, на державний правоохоронний орган. Це головне. Що стосується цієї правки 27, то там ми пропонуємо, щоб нормативно-правові акти Державного бюро розслідувань підлягали державній реєстрації Міністерством юстиції України та включалися до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Ну, правка не врахована. Як я вважаю особисто, вона важлива, як вважає комітет – її відхилив. Дякую. Пане Кожем'якін… Шановний народний… Не наполягаєте. Дякую. Позиція комітету і переходимо далі. Позиція комітету так, як і щодо інших органів державних, зокрема Національний банк і органи прокуратури, немає необхідності в реєстрації нормативно-правових актів відповідного органу в Міністерстві юстиції. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Андрій Анатолійович, наступна правка 28. Наполягаєте? А скажіть, будь ласка, на своїх правках будете наполягати в подальшому, да? Будете наполягати? Дякую. 29-а, Василевська-Смаглюк. 30-а, Кожем'якін. 31-а, Геращенко. 32-а, Михайлюк. 33-я, Осадчук. 34-а, Медяник. 35-а, Фролов. 36-а, Батенко. 37-а, Стефанчук.

Дякую. Медяник, ви будете наполягати на своїх правках? Ні. Дякую.

Коли ми взагалі кажемо про зміну цього законопроекту після першого до другого читання, то ми маємо усвідомити, що цей орган, який спочатку був створений як центральний орган виконавчої влади, перетворився в правоохоронний орган президентської вертикалі і ми про це сьогодні маємо казати професійно. як і наступні, вони все-таки стосувалися того, щоби дати можливість, перше, зберегти парламентський контроль над цим правоохоронним органом. Друге – щоб все-таки дати можливість і керівнику ДБР відповідати за ту ділянку роботи, яка на нього покладена. Але коли пропонується Президенту призначати виконувачем обов’язки до часу проведення конкурсу, все-таки… Дайте 10 секунд завершити. ЦИМБАЛЮК М.М. Що сама філософія всього законопроекту повертає до створення ще одного правоохоронного органу, саме… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Михайле Михайловичу, не наполягаєте? Дякую. 54-а, Геращенко. 55-а, Осадчук. Вибачте. 57-а, Павлюк. 58-а, Пузійчук. 59-а, Михайлюк. Михайлюк наполягає на правках? Ні. Дякую. 60-а, Алєксєєв. Народний депутат Алєксєєв, ви не будете наполягати на своїх правках? Немає. Дякую. 62-а, Мамка. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановний головуючий, шановні народні депутати! По суті, вже вірно було сказано про створення нового правоохоронного органу під прямим підпорядкуванням Президента. Хочу звернути увагу, що правоохоронний орган повинен мати свою незалежність. Як можна в 62 правці, хочуть змінити і винести її в такій редакції, що все-таки хоча б штатний розклад затверджувався не Президентом України, а затверджувався керівником Державного бюро розслідувань. Прошу правку поставити на голосування. І також хочу сказати про те, що в кожного правоохоронного органу є свій апарат, який виконує функцію керівника правоохоронного органу. Цим законом ми забираємо апарат, даємо повноваження Президенту підписати організаційно-штатні зміни. То про яку незалежність будемо говорити нового правоохоронного органу? Прошу поставити правку на голосування. Денис Анатолійович, коментар від комітету. ми підвищуємо рівень незалежності Державного бюро розслідувань, виводячи його з підпорядкування центральних органів виконавчої влади. А щодо встановлення організаційної структури, то лише Президент може її затвердити, але, фактично, елементи цієї структури вже закріплені в законі. Подивіться статтю 9 Закону про ДБР, всі елементи там закріплені. Тому нічого розширювати чи видумувати в даному плані немає можливості. Тому Президент лише формально виконує цю місію, і про жодну пряму президентську вертикаль тут говорити абсолютно недоцільно. Тому правка відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 62 народного депутата Мамки, комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

За-107 Рішення не прийнято. Правка номер 63, Вельможний. Не наполягає. Правка номер 64, Алєксєєв. Його немає. 76 правка, Кінзбурська. 77-а, Мамка. Включіть, будь ласка, мікрофон. А ви на всіх правках будете наполягати? Я зрозумів. Хочу сказати про те, що у 77 правці я ставлю критерії до директора Державного бюро розслідувань, а також критерії позбавити щодо призначення першого заступника і заступників директора Державного бюро розслідувань. Чому до статті 10 виключити кваліфікаційні кваліфікаційні вимоги? Тому що цим законом передбачено, по-перше, єдиноначальність. Єдиноначальність, яка полягає в призначенні, вибори по конкурсу директора Державного бюро розслідувань, а керівників, першого заступника і заступників, які законом передбачено, по суті, ми створюємо такі ж кваліфікаційні умови, як для директора. Але для чого ці кваліфікаційні умови, якщо керівник підбирає собі кадровий апарат, їх призначає, за них відповідає? Прошу правку поставити на голосування. Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 77 народного депутата Мамки. Комітетом вона була відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-104 Рішення не прийнято. Правка номер 81, Василевська-Смаглюк. Не наполягаєте. А на своїх правках будете наполягати? Ні. Дякую. Правка номер 83, Івченко. Не наполягає. Не будете на своїх правках наполягати?

Шановні друзі! При останньому засіданні парламенту ми аргументовано доводили на своїх правках про те, що фактично цей законопроект, якщо він буде прийнятий в такому стані, він не убезпечує незалежність Державного бюро розслідувань. Ми говоримо про те, що фактично ми виводимо з-під впливу на ДБР провізорично хоча би при призначенні чи звільненні керівництва Верховну Раду України як вищий законодавчий орган, Кабінет Міністрів України як вищий представницький орган. Ми забираємо… прибираємо повністю колегіальний принцип, ми даємо Президенту невластиві функції. В тому числі і поправка 320, на якій я наполягав на підтвердженні, яка передбачає припинення повноважень голови ДБР, заступників Голови ДБР, за поданням Президента. Фактично, одразу після прийняття… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте завершити, будь ласка. БАТЕНКО Т.І. Фактично, одразу після прийняття цього законопроекту про яку незалежність органу Державного бюро розслідувань ми можемо говорити в цьому залі? Наша депутатська група "За майбутнє" не буде голосувати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте завершити. Дайте завершити Батенку. 10:49:35 БАТЕНКО Т.І. Шановні друзі, ми закликаємо утримуватись від голосуванні за цей законопроект у другому читанні і відправити його на повторне доопрацювання. Дякую.

На жаль, у проекті порядок призначення і звільнення заступників директора ДБР, першого заступника, заступників у редакції порушує принципи комплектування кадрового складу Державного бюро розслідувань. Це якраз те, про що нам постійно говорили наші європейські колеги, коли ми ще 5 років тому починали відстоювати цей законопроект в Раді Європи. Звичайно, що в цьому проекті пропонується надати директору ДБР повноваження одноосібно призначати осіб на посаду першого заступника і заступника директора та визначати їх обов'язки поза конкурсом. Хоча всі інші в ДБР працівники, які там будуть працювати, всі по конкурсу. Я вважаю, що це несправедливо і неправильно. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні? Д.А. У проекті закону чітко прописана процедура звільнення заступників, тому ця правка була відхилена. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 86 народного депутата Кожем'якіна. Комітет її відхилив. Прошу визначатися та голосувати. За-135 Рішення не прийнято. Наступна правка 88, Княжицький. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги! Оскільки відповідно до Закону про внесення змін до деяких законів щодо перезавантаження влади повноваження керівників органів виконавчої влади припиняються лише Кабінетом Міністрів з підстав, встановлених Законом про ЦОВВ. Ця правка говорить про те, що зазначена норма законопроекту дає право на розгляд глави ДБР приймати рішення про звільнення з посади першого заступника і заступників керівника ДБР, це те, про що говорив колега Кожем'якін. Хочу нагадати, що з огляду на те, що ми 5 правку не розглядали, відповідно до рішення Конституційного Суду, кожен орган державної влади може бути, належати до законодавчої, виконавчої або судової влади або мати особливий статус. ДБР не має жодного особливого статусу. Через те орган без статусу повинен діяти відповідно до Закону про внесення змін до деяких органів щодо перезавантаження влади, і одноосібно ці особи звільнятися головою ДБР не можуть. Прошу підтримати правку. Дякую. Дякую. Позиція комітету. впливати на те, хто будуть його заступники щодо їх звільнення у разі, наприклад, неякісної роботи. Дякую. Тому комітет відхилив цю правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 88 народного депутата Кожем'якіна. Комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. Княжицького, вибачте, Княжицького. За – 114. Рішення не прийнято. Правка 88 відхилена.

на деяких принципових правках не можу не наполягати, тому що я, очолюючи в свій час Комітет з питань правоохоронної діяльності, який сьогодні – шановний Денис Анатолійович, я, скажімо так, за цей законопроект, який в сьогоднішньому вигляді був в тому вигляді, зараз робиться інший, звичайно, що ми боролися і відстоювали його за кордоном і в Україні. Тому ця правка стосується якраз контролю Верховної Ради України, що Верховна Рада України може висловити недовіру директору Державного бюро розслідувань, що має наслідком його відставку з посади, порядок розгляду виписується, і після цього директор ДБР припиняє свої повноваження після того, як постанова набирає чинності. Це зовсім нормально для парламентсько-президентської республіки – контроль Верховної Ради. Дякую. Шановні колеги, позиція комітету. Але по суті, суть правки, да, механізм відкликання, механізм визнання роботи директора ДБР незадовільною і парламентський контроль в проекті присутній. І він якраз прописаний, що директор ДБР щороку звітує перед Верховною Радою, і Верховна Рада може визнати такий звіт незадовільним, що буде мати наслідком його звільнення Президентом України, як це за зазначено. Тому от по суті ця ідея ваша, вона знайшла відображення в законопроекті, але не в такій формі, в якій було запропоновано вами. Але дякую вам за пропозицію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Анатолійович, не наполягаєте на голосуванні? Дякую.

Шановні колеги, я хочу звернути увагу, що наша політична сила підготувала низку поправок до цього законопроекту з однією метою – щоби узгодити законопроект із Конституцією, яка не дозволяє, не дає Президентові невластивих функцій одноосібного призначення керівництва силових структур. І тим більше, як правильно зазначили попередні виступаючі колеги, для того, щоби просто уникнути цього принципу некомпетентного і неправильного призначення особового складу структури ДБР. Тому в поправці, на якій ми наполягаємо, – я хочу зауважити, що тільки кілька наших поправок було враховано, – ми якраз ведемо мову про призначення заступників. І вважаємо, що тут не може бути свавілля керівника ДБР і ці питання ці питання він не може вирішувати одноосібно. Взагалі ідеально по призначенню керівництва ДБР, щоби корегувався такий же принцип, як при призначенні суддів антикорупційного суду. Коли так само по вибору цих… І.В. …коли працювали міжнародні експерти. І сьогодні ця структура має найвищий такий авторитет в суспільстві. Прошу проголосувати цю поправку. Позиція комітету, що… Тут мова йде про обрання директора ДБР та замів так званою зовнішньою конкурсною комісією. Ми залишаємо відбір директора ДБР так званою зовнішньою комісією. Але відбір відбір вже заступників і тих осіб, які працюють, тобто керівників нижчого рівня ми віддаємо на внутрішні конкурси. Це є нормально. Для того, щоб не була перевантажена зовнішня комісія. Оскільки, можу сказати за фактом, зовнішня комісія наразі працює вже 3 роки і ще не змогла обрати тих осіб, які визначені чинним законом. А це близько 190 посадових осіб, що є абсолютно неприйнятним. Тому ця правка була відхилена. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування правку номер 98 народного депутата Геращенко. Вона не була підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-101 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 104 правка, Геращенко.

на те, що законом передбачені необмежені повноваження Директора Державного бюро розслідувань щодо призначення заступника та першого заступника. Справа в тому, що в законі закладений принцип, що як Директор ДБР, що ми поправили правками, так і всі співробітники приймаються на роботу виключно на конкурсній засаді. Лише чомусь складають виключення перший заступник та заступник. Це порушує принцип призначення кадрового складу ДБР. Прошу поставити на голосування та підтримати правку, щоб і перший заступник, і заступник теж йшли за конкурсом. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, давайте трошки тихіше в залі. Шановні колеги! Дякую. Тому що навіть не чутно, про що говорить доповідач. Позиція комітету. 11:00:04 МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. Фактично я вже коментував позицію щодо обрання зовнішньою комісією заступників, першого заступника та заступників. Ми вважаємо, що це не має робити так звана зовнішня комісія, а мають працювати ті конкурсні комісії, які будуть працювати вже призначені самим директором ДБР. Тому вона була відхилена. Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 99 народного депутата Алєксєєва. Комітет її не врахував. Прошу визначатись та голосувати. За-95 Рішення не прийнято. Шановні колеги, в нас справді немає жодного державного органу в Україні, де перші заступники і заступники призначалися особисто керівником без жодних стримувань і противаг. Всюди існує система конкурсів. У даному випадку не дотримуються критерії незалежності і конкурсного відбору, передбачені для всіх інших державних органів. Це є кричущий виняток, який стосується настільки важливого органу, про діяльність якого ми неодноразово чули з так званих плівок, де говорили, що нібито "Трубу прорвало". Правдиві вони чи ні, визначить слідство. Але цей орган має бути прозорим і незалежним як жоден інший. Тому пропоную цю правку підтримати для того, щоб на конкурсних підставах визначалися перший заступник і заступник керівника ДБР. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. Конкурсні підстави залишаються щодо призначення цих осіб. Лише тут мова йде про те, що перший заступник та заступники не будуть розглядатися конкурсною зовнішньою так званою комісією: 3 представника від Верховної Ради, Президента і уряду. Тому саме це і є підставою, що ми знімаємо їх з обрання так званою зовнішньою конкурсною комісією. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Правка номер 100, ставлю на голосування. Це правка народного депутата Княжицького. Комітет її не врахував. Прошу визначатись та голосувати.

ви будете на всіх правках наполягати? Дякую. Я хочу зазначити, що ті правки, які були непринципові, ми на них не наполягали, думаю, ви звернули на це увагу, шановні колеги. Але зараз ми йдемо по принциповим поправкам. В турборежимі, колеги, ви наприймали законів, які зараз виправляєте. Із законом, який ми обговорюємо нині, буде та сама ситуація, тому що він порушує Конституцію України. Поправка 104 намагається допомогти вам виправити цей закон, щоб він відповідав статтям Конституції 114-й і 106-й, що стосується призначення керівництва ДБР. Мої колеги вже зазначали, що певні плівки, які були оприлюднені в медіа, свідчать, що сьогодні ця структура є залежною від Офісу Президента. Це неправильно. Це має бути незалежна структура, а ви посилюєте хворобу тим, що ви даєте взагалі одноосібне право, по суті, адміністрації призначати керівництво цієї незалежної структури. Ми закликаємо вас підтримати в нашій редакції поправку 104, яка приводить закон у відповідність до Конституції, Д.А. Однією із основних ідей законопроекту це є якраз збільшення незалежності ДБР, перетворюючи його з центрального органу виконавчої влади на незалежний державний правоохоронний орган, підкреслюю, незалежний. Тому в даному плані автор в останній поправці пропонує, щоб директор призначався Кабінетом Міністрів, а це є недоцільно в разі, якщо ми підтримаємо перетворення цього органу на незалежний державний правоохоронний орган. Тому вона була відхилена. Ставлю на голосування правку 104 народного депутата Геращенко. Прошу визначатись та голосувати. За-100 Рішення не прийнято. Правка 107, Княжицький. Включіть, будь ласка, мікрофон. 11:05:01 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. В цій правці йдеться про процедуру призначення директора ДБР. Комітет рекомендує призначати і звільняти, Президент, щоб це робив, за наявності передбачених законом підстав, серед яких в тому числі висловлення недовіри директору Верховною Радою. З процесу призначення усувається Кабінет Міністрів України, функція якого виключно затвердити склад конкурсної комісії. Але, враховуючи позицію Конституційного Суду України, про яку я говорив раніше, про належність до трьох гілок влади, саме Кабінет Міністрів України мав би приймати рішення щодо керівника ДБР. Оскільки, як ми вже говорили, є законодавча, виконавча гілки влади і судова. Не буває державних органів поза цими гілками влади. Тому це має робити Кабінет Міністрів. Дякую. Прошу підтримати. Дякую. Я вже коментував позицію щодо заступників. Це знову ж таки питання іде про призначення заступників. Я наголошую ще раз, що заступники призначаються на конкурсній основі. питанні, в даному випадку є внутрішній. Внутрішня конкурсна комісія, яка формується директором, відповідно обирає заступників. Але не зовнішня конкурсна комісія, що є неправильним прикладом такого призначення, як зараз це є, наприклад, Національне антикорупційне бюро. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? 107 правка. Ставлю на голосування правку 107 народного депутата Княжицького. Вона не була підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-102 Рішення не прийнято.

112 правка, Устінова. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, це дуже важлива правка, яка дає можливість нам обрати не чергового політичного обранця, а незалежного керівника правоохоронного органу. Те, що пропонується цією правкою це три міжнародних експерта, які будуть обирати нового керівника ДБР та три представника від Адміністрації Президента. На жаль, в запропонованому варіанті, який підтримав комітет, ми маємо більшість від представників монобільшості. Шість людей, троє від Верховної Ради і троє від Адміністрації Президента, – це не є збалансована конкурсна комісія, тому що це все будуть представники від однієї партії. підтримати зал цю правку, тому що це дасть можливість обрати незалежного керівника правоохоронного органу, де буде врівноважена комісія. Якщо цього не буде зроблено, я дуже закликаю представників монобільшості від тих трьох людей, які будуть від Верховної Ради, долучити також представників не монобільшості. В противному випадку На даний момент в чинному законі директора ДБР обирає зовнішня комісія, яка складається з трьох представників Кабміну, Президента та Верховної Ради. Ми даним законопроектом включили від Кабміну трьох представників так званих міжнародних експертів для контролю тих рішень, які буде приймати відповідна комісія. Тому вважаю, що дана позиція є частково врахованою. Встановлювати баланс такий, як запропоновано в правці, недоцільно. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 112 народного депутата Устінової. Вона не була врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-102 Рішення не прийнято. 118 правка, Княжицький. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон. 11:09:48 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дивіться, колеги, це нібито дрібниця, мова йде про те, де транслюватиметься засідання конкурсної комісії. В чинному законі вона транслювалася на сайті Кабінету Міністрів. В першій редакції пропонувалося на сайті ДБР. Зараз комітет пропонує засідання конкурсної комісії ДБР транслювати на сайті Президента. Ви знаєте, Майдан виходив свого часу в тому числі і за те, щоб змінити стару Конституцію, змінену Януковичем, і щоб парламент як демократичний орган влади впливав на процеси, а не одноосібно Президент, який переслідує людей, розвертає Україну в той чи інший бік, як це було при минулих владах. Ми не хочемо допустити такої системи. Ми не хочемо, щоб ДБР вручну керувалося Офісом Президента заради політичних переслідувань, так, як це відбувається зараз. Тому вважаємо, що ця трансляція має відбуватися на сайті Кабінету Міністрів, так, як це відбувається зараз. Прошу підтримати. Дякую.

співбесіду до органу, до якого Кабінет Міністрів не має жодного відношення, на думку комітету, не є логічним. Тому в даному випадку забезпечує конкурсну комісію саме буде Офіс Президента технічно і технічно буде забезпечувати трансляцію засідання. Тому так. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 118 народного депутата Княжицького. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-104 Рішення не прийнято. Правка 122, Геращенко. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. 11:11:54 ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякую. Шановні колеги, буду вдячна, якщо я зможу бачити Голову і зауважити пану Голові. Шановний пане Дмитре, ви знаєте, прізвища жіночі, вони не відмінюються, я буду "Геращенко", а не "Геращенка". І це поправка моя, а також Іонової і пана Павленка. "Павленко" відмінюється, бо це чоловічий рід. А тепер що стосується поправки самої, шановний пане Голово і представники більшості. Ми дбаємо, щоб ДБР було незалежним органом, і ця поправка стосується саме конкурсної комісії. Ми вважаємо, що якщо формування її будуть покладатися на центральний апарат ДБР, то це не буде докладати і додавати незалежності цієї конкурсної комісії. Ми дбаємо за те, щоб і Верховна Рада України могла на це впливати, і Кабінет Міністрів, і покладаємо це на Секретаріат Кабміну. Пропонуємо підтримати цю позицію, будь ласка. Оскільки, знову повторюся, ми змінюємо статус ДБР з центральної виконавчої влади на державний незалежний правоохоронний орган, в такому разі Секретаріат Кабміну вже не може забезпечувати її діяльність, аж ніяк. І, зважаючи на це, знову ж таки це мова йде про забезпечення діяльності. Формує, так, як ми зазначили в законі, три представники – Верховна Рада, три представники – уряд, і це є міжнародники, і три представники Президента. Технічно забезпечує роботу комісії, і про це йдеться мова в пропозиціях комітету, Офіс Президента. Тому ця правка була відхилена. Дякую. Ви наполягаєте, да, пані Геращенко? Добре. Я ставлю на голосування правку народного депутата Геращенко 122-у. А можна говорити народного депутата чи обов'язково депутатки? Депутата, да, дякую. Шановні колеги… Ні, але в Конституції написано саме так, Олена Костянтинівна. Ставлю на голосування правку 122 народного депутата України Геращенко. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-100 Рішення не прийнято. Правка 126, Княжицький. скажіть будь ласка… Шановні народні депутати, відійдіть, будь ласка, щоб було видно Княжицького. Шановні народні депутати! Будь ласка, сядьте. Микола Леонідович, скажіть, будь ласка, може ми якось згрупуємо правки, щоб не по всім йти? Може я вам дам 3 хвилини, щоб ви виступили? 11:14:39 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановний колего, дивіться, ми приймаємо закон, який знову передає слідчі репресивні органи в руки однієї особи і знищує демократію в Україні. Отже, відповідно до чинної редакції закону роботу конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів. Редакцію першого читання передбачалося, щоб це був сам ДБР. Комітет пропонує, що роботу організаційно-технічного забезпечення конкурсної комісії і її членів забезпечує орган, що здійснює забезпечення діяльності Президента України. Водночас, оскільки конкурсна комісія створюється рішенням уряду,

Знову ж таки та сама позиція, що якщо ми змінюємо статус органу, то в даному плані Секретаріат Кабінету Міністрів не матиме жодного відношення і повноважень забезпечити роботу цієї комісії. Тому це буде здійснювати, відповідно, орган, який забезпечує діяльність Президента. Чисто технічно, знову ж таки підкреслюю. Дякую, Денис Анатолійович. Ви наполягаєте на голосуванні, я правильно розумію? Правка 126, народного депутата Княжицького, комітет її не підтримав, прошу визначатись та голосувати. За-101 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Правка 127, народного депутата Мамки. А скажіть, будь ласка, може ми якось все ж таки згрупуємо правки? 11:16:52

законопроектом пропонується про те, що все фінансування щодо діяльності конкурсної комісії повинні здійснювати Департамент забезпечення діяльності Президента України, а саме фінансування конкурсної комісії і членів здійснюватиметься за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги. Доповідач каже, всі кажуть народні депутати, що незалежний орган повинен бути фінансово незалежним. У законопроекті вказано про те, що, й моя правка каже про одне, що фінансування конкурсної комісії, яка повинна бути незалежною, повинна й фінансуватися з бюджету ДБР, який отримує на це кошти з державного бюджету. Ну, ніяк не з боку Офісу Президента України. Прошу поставити правку на голосування. Д.А. Григорію Миколайовичу, наведу приклад. У багатьох конкурсах певні етапи проведення цих конкурсів підтримуються і забезпечуються, дійсно, за рахунок міжнародної технічної допомоги. І тому в даному випадку ми надаємо таку можливість, щоб певні етапи, наприклад, General Skills, якщо це буде потреба, або там тестування на психологічні здібності кандидатів, могли бути профінансовані за рахунок міжнародної технічної допомоги. Тому в даному випадку це не стосується фінансування органу або якихось інших питань. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 127 правка народного депутата Мамки. Вона не була врахована комітетом. Ставлю на голосування і прошу визначатись.

За-104 Рішення не прийнято. Правка 131, Геращенко. Не наполягає. Правка 132, Батенко. Наполягаєте,

Я думаю, що вам треба поспілкуватися з колегами. Включіть, будь ласка, спочатку час для Ірини Володимирівни Геращенко. 11:19:33 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановний пане Голово, тепер той час, який відміряно цій Верховній Раді, вам як Голові Верховної Ради, ми щодня будемо нагадувати вам про те, як ви недемократично вчинили з опозицією. Потім будете мудрішим в наступному скликанні. Дві поправки наступні є принциповими, це 131 і 141 поправки. І, шановний пане голова комітету, ви знаєте, мої колеги з "Голосу", з "Батьківщини" зараз, наші колеги з інших фракцій справедливо зауважують, що наші поправки вони направлені на те, щоби ми сформували не просто новий за статусом орган, а новий за ідеологією і ідеєю незалежний орган. Поки що законопроект, який ми розглядаємо, навпаки посилює залежність ДБР. Тому наші поправки 131-а і 141-а, а це Геращенко, Іонова і Павленко їх пропонують, вони стосуються саме роботи конкурсної комісії. І вони дуже чітко зазначають, що конкурсна комісія має в своїй роботі керуватися незалежністю, Дякую. Денис Анатолійович, 131 правка, позиція комітету, народного депутата Геращенко. Позиція комітету, що заступники, перший заступник і заступники також обираються на конкурсних засадах. І в комісію, яку сформує директор ДБР, також можуть входити в тому числі і міжнародні експерти. Тому в даному випадку тут немає жодного питання. Ми тим самим розвантажуємо зовнішню комісію, про що і доручити їй всю відповідальність за діяльність цього органу. Я думаю, що тут в даному випадку будь-які експерименти щодо діяльності правоохоронного органу, ну, недоречні. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Там немає другої вашої поправки. Далі буде – буде час. Ні, Ірина Володимирівна, правка 131. Наполягаєте на голосуванні? Добре. Ставлю на голосування правку 131 народного депутата Геращенко, комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

За-95 Рішення не прийнято. Правка 133, Княжицький. Очевидно, коли ми будуємо орган, який напряму підпорядковується Президенту і тримає в руках всі нитки до впливу на політичні процеси в країні, то треба собі усвідомлювати, що ми намагаємося побудувати Білорусь, яка зраз зливається з Росією в єдиній державі, де немає жодної демократії. Тому що лише демократична і незалежна Україна має шанс захистити свою незалежність і виграти у війні. Я прошу підтримати цю правку, бо будуючи диктаторські органи, ми будуємо фактично нашу слабість перед нашими ворогами. Прошу підтримати і призначати заступників через конкурси. Дякую. Д.А. Я перепрошую, але це твердження є абсолютною маніпуляцією. Заступники, як і раніше, призначаються через конкурс – на конкурсних засадах. Мова йде лише про те, що тут директора призначає зовнішня конкурсна комісія, а заступників призначає комісія, яка формується самим Державним бюро розслідувань. І тому тут немає жодного питання про узурпацію влади, про якісь зосередження повноважень. Мова йде про підвищення незалежності органу. Будь ласка, не маніпулюйте, колеги. ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка 133 народного депутата Княжицького була не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

заступників голови ДБР. І я якраз просила вас, щоб ви поставили по черзі голосування 131-ї і 141-ї, які я озвучила в одній хвилині. Але ви це не почули, як це часто буває, коли ви не слухаєте опозицію. А 141 поправку, яка стосується незалежності обрання керівництва ДБР і заступників, я прошу зараз поставити на голосування, будь ласка, і підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 141 народного депутата Геращенко. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись. За-107 Рішення не прийнято. Правка номер 145, Івченко. Не наполягає.

має публікуватися на сайті Кабінету Міністрів, який обирається парламентом, а не Президента. Знаєте, пане голово комітету, я особисто знав багатьох білоруських і російських парламентарів, які так, як ви зараз, мали прекрасну освіту, були чесними і порядними людьми, і своїми руками будували диктатуру в своїх країнах. Наслідки цього ми бачимо. Я відповідаю за свої слова. Це не маніпуляція. Ви будуєте зараз диктатуру цим законом під хорошими гаслами. Наполягаю на голосуванні правки. Дякую.

Правка 156, Княжицький.

всіх, хто сидить за спинами фракції "Слуга народу". Чому? На жаль, ви не пояснили їм, що є залізне правило: в проходах не стояти. На флоті – це на трапі, в армії – це в траншеї, а на авіаборту – це по центру, щоб можна було виносити поранених. Тому я розумію, можливо, якось вони сядуть, бо там стояти небезпечно для них, там журналісти. А там краще і за нами, ну, будь ласка. Бо коли дівчата дивляться на спини хлопців з вашої фракції постійно, ну, на спини, це не зовсім коректно, розумієте. Тобто якось… спочатку почали добре, закінчується погано.

враховуючи пропозицію наших колег, зробіть так, щоб наші колеги все ж таки не стояли або сиділи, або займали якось по-іншому місця, тому що не видно інших колег. Шановні колеги! Бондаренко! Олег Володимирович Бондаренко! Ще раз повторюю, будь ласка, інші колеги і від партії "Слуга народу", і від "За майбутнє". Лубінець Дмитро Валерійович, тільки що ваш колега звертався, щоб не займали, щоб не займали проходи. Власенко Сергій Володимирович. Тищенко Микола Миколайович. Будь ласка, сядьте. Сядьте, будь ласка. Ну, дійсно, це повага до колег. Їх не видно, вас не видно. Але сядьте, а не присядьте навколішки, це ж з іншої історії. Роман Мулик. Сядьте, будь ласка. Дякую. Можемо далі працювати? Я вам дуже вдячний всім, колеги. Не наполягаю. На цій не наполягаю.

підготовка законопроекту до другого читання передбачає удосконалення його положень, створення механізму для функціонування дієвих та ефективних норм, в їх практичному застосуванні, доступних та зрозумілих для громадян. Натомість, що ми бачимо, законопроект повністю скасовує можливість парламентського контролю за ДБР. У результаті ми отримаємо орган, що головує над усіма іншими правоохоронними структурами. Його вплив, могутність та потенціал усвідомлюють далеко не всі. Ми підтримуємо зміни до закону, які дозволяють продовжити розслідування справ Майдану. Однак інші норми не забезпечують ефективне правове регулювання та не відповідають конституційним нормам та принципам.

Ваша конкретна правка, мова йде про принцип єдиноначалія і бачення комітету, і загалом, що в органі, як в органі, як Державне бюро розслідувань, не може бути колегіального прийняття рішення. Тому ваша правка була підтримана. Але дякую вам за визначення і розуміння важливості цього надзвичайно, дійсно, важливого правоохоронного органу, як Державне бюро розслідувань. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Да чи ні? Ставлю на голосування правку… Просто вас не видно, там Власенко стоїть, перекрив… не видно народних депутатів. 179 правка народного депутата Пузійчука. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-102 Рішення не прийнято.

Дякую. Шановні колеги, в цій правці йдеться про працівників Державного бюро розслідувань, проведення конкурсного відбору в державний орган в порядку, який встановлює саме цей державний орган, суперечить вимогам щодо незалежності Державного бюро розслідувань. Запропонована частина четверта статті пропонується виключити, оскільки умови праці державних службовців визначаються Законом про держслужбу. Встановлення в Законі про ДБР своїх правил проходження державної служби, крім того, що нічим не виправдано, ще потенційно закладає конфлікт в застосування двох законів про держслужбу і цього. Запропоновані зміни до частини шостої щодо встановлення особливостей трудових відносин цим законом в частині переведення працівників на нижчі посади суперечить КЗоТу, зміни до статті 32 КЗоТ, як те, що мало місце у випадку з реформою прокуратури 2019 року, не вноситься. Тому відповідні зміни зі статті слід виключити. Запропонована частина сьома статті 14 підлягає виключенню, оскільки в законодавстві відсутній термін порядку проходження служби. Крім того, відповідно до статті 3 Закону про держслужбу відносини, що виникають у зв'язку з проходженням державної…

191-а правка, комітет її не підтримав, народного депутата Княжицького. Ставлю на голосування і прошу визначатись.

207-а, Княжицький.

на які дійсно треба звернути увагу. І коли потім ми через півроку будемо вносити вже корективи знову, щоб ми знали, що совість наша була чиста. викликає заперечення, от щодо цієї правки, надання державним службовцям ДБР відсутнього у інших державних службовців права бути переведеними на іншу посаду не лише в ДБР, а в будь-який інший орган навіть на вищу посаду без обов’язкового проведення конкурсу у порядку, визначеному Законом України "Про державну службу". Я вважаю, що ну це якась пріоритетність для органу, який ще нічого для цієї держави корисного, на жаль, не зробив. Дякую.

Що для того, щоби потрапити на державну службу в Державне бюро розслідувань, потрібно пройти конкурс. І в даному випадку переведення виключені, за виключенням одного випадку – випадку переведення слідчих і прокурорів справ Майдану, які ми сьогодні будемо голосувати разом з усім цим законом. В інших випадках переведення виключається. Але якщо державний службовець вже зайшов на посаду в ДБР, всередині органу він може бути переведений на рівнозначну або нижчу посаду. Дякую. 206 правка народного депутата Кожем'якіна. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні колеги, в цій правці йдеться про переведення працівників ДБР. Такими нормами для працівників ДБР, фактично, створюються привілейовані умови в порівнянні з іншими держслужбовцями. До чого призводять ці привілейовані умови, ми зараз бачимо. Ось Президент Володимир Зеленський пише, що права рука директора ДБР підозрюється в отримання хабара в 150 тисяч. І це, з точки зору Президента Зеленського, аргумент голосувати за цей закон. Тут, до речі, сидить голова ДБР, про якого пише Президент Зеленський. Мені цікава теж була б думка Президента Зеленського про тих людей, зокрема, про пана Богдана, які давали команду керівнику ДБР чинити незаконні дії, про які ми зараз знаємо. Перезавантажувати, то всіх – це буде чесно і правильно. Прошу підтримати. Дякую. Правка номер 207 народного депутата Княжицького. Не була підтримана комітетом, ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. 209-а, Устінова. Не наполягає. 211-а, Шахов. Вельможний.

Вельможний, Луганщина. Колеги, ця стаття закладає особливе становище для працівників Державного бюро розслідувань та порушує права інших громадян на участь у справедливому, відкритому і чесному конкурсі на зайняття певної посади. Яка б не була посада, доступ до участі в конкурсі на зайняття посади має бути в кожного громадянина. Прошу поставити на голосування і підтримати. Ставлю на голосування правку 211 народних депутатів Шахова та Вельможного, комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-96 Рішення не прийнято. Правка 214, Геращенко. Дякую, шановний пане Голово. Ця поправка стосується формування особового складу ДБР. І з метою унеможливлення до вільного переведення до ДБР державних службовців з інших державних органів поза конкурсом ми пропонуємо викласти цю поправку в нашій редакції, що все-таки тут мають бути враховані професійні якості тих людей, яких будуть переводити до ДБР, це не стосується тільки справ Майдану. Я хочу наголосити, що наша політична сила підтримує підтримує поправку, що стосується саме спеціального департаменту по розслідуванню справ Майдану. Далі не може бути ніяких преференцій, і ми все-таки наполягаємо на фаховому формуванні ДБР. Шановний пане Голово, шановний голова комітету, от зверніть увагу, що всі політичні сили зауважують вам зараз, що ви формуєте орган, як ви правильно зазначаєте, отримає новий статут, новий статус органу влади, але він не отримає нову ідеологію, цим законом ви посилюєте його залежність. І це буде помилка, яку… Пані Ірино, у вашій правці пропонується, щоб можливо було переведення не тільки на рівнозначні, але й на вищі посади. І комітет в цьому випадку вважає це неприйнятним, щоб можна було переводити без конкурсу на вищі посади в ДБР. Ми прийняли принцип, про який я сказав спочатку, що можливе переведення на рівнозначні або нижчі посади. А якщо посада вища, потрібен конкурс. Не наполягаєте? Дякую. 216-а, Макаров. Включіть, будь ласка, мікрофон. Колеги, моя правка частково врахована через правку 219. Але я вважаю, що моя редакція краща, оскільки тут встановлюється, що переведення осіб рядового і начальницького складу може здійснюватись за їх ініціативою, ініціативою прямих керівників, начальників, керівників інших закладів, установ системи Державного бюро розслідувань, які порушили питання про переведення. Я вважаю, що це більш повне і правильне формулювання. Якщо буде підтримана моя правка, тоді 219-у ставити на підтвердження, і буде тоді діяти редакція правки, що я тільки що зачитав, її частину другу. Дякую. Шановні колеги, наполягаєте на голосуванні? Позиція комітету. 11:42:32 МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. Ваша правка не була врахована через те, що в запропонованій вами редакції мова йде лише про особу рядового і начальницького складу. А ми визначали, що переведення можливі також і особи, які працюють на державній службі, тобто це дві різні позиції. Саме тому ваша правка була відхилена. Ставлю на голосування правку 149 народного депутата Мамки. Комітет її підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-108 Рішення не прийнято. Правка 217, Мамка. Дякую. 218-а, Івченко. Не наполягає. Геращенко, 234. Не наполягає. Устінова, 236-а. Не наполягає. 241-а, Устінова. Все. Дякую вам. Геращенко, 245-а? А будете на якійсь наполягати ще? Осадчук, 246-а. Не наполягає.

що підрозділи внутрішнього контролю, вони будуть створюватися автоматично як у центральному апараті, так і в областях. Моя правка каже про те, що необхідно дозволити директору Державного бюро розслідувань приймати рішення, де йому повинен бути, де потребує підрозділ внутрішнього контролю, і за його рішенням він повинен створюватися в областях. Це зекономить бюджет для проведення роботи цього внутрішнього підрозділу внутрішнього контролю і буде більша навантаженість, яку можна по бюджету закинути на тих слідчих, які повинні виконувати реальну роботу. Питання тільки стоїть у підрозділі внутрішнього контролю.

Оскільки ми робимо незалежний правоохоронний орган, у даному випадку мова йде про те, що підрозділи внутрішнього контролю в разі фіксування правопорушень, які вчиняються, наприклад, керівництвом ДБР, безпосередньо повідомляють Генерального прокурора про це. Тому ваша правка була відхилена. Ставлю на голосування правку 149 народного депутата Мамки. Комітет її підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

За-90 Рішення не прийнято. 151-а, Мамка. А скільки у вас залишилось правок? Включіть, будь ласка, мікрофон на 3 хвилини Мамки.

з простих речей. Перше. Я звернувся до університету імені Ярослава Мудрого, який зробив свій висновок з приводу призначення керівників і зняття їх законом. І, по суті, ми ж у Верховній Раді проголосували законопроект 1014, яким надали право і розширили повноваження Президента приймати, призначати, звільняти керівника Державного бюро розслідувань. Висновку Конституційний Суд до цього часу не надав. Але ми в законодавчій нормі, опереджаючи події, збільшуючи повноваження Президента, ми просто приймаємо рішення зняти з посади керівників. Ярослава Мудрого точно розписують ці рішення, які в основі будуть визнані неконституційними. Також висновок ГНЕУ, який підтвердив про те, що більшість народних депутатів, які звертають увагу, що правоохоронний орган повинен бути незалежний. А в чому ж незалежність? Незалежність в тому, що призначає-звільняє Президент, незалежність в тому, що затверджує штатний розклад і все інше, то якого результату ми хочемо від правоохоронного органу нового? Ми підмінили дуже прості поняття з приводу удосконалення роботи на перезагрузку нового органу. Ну, неможливо змінами в закон зробити новий закон. Якщо ми звільняємо тих керівників з посади, які обиралися і первинно на 5 років, то яким чином держава буде відповідати, якщо термін ще закінчився... до закінчення їх повноважень залишається 3 роки? Які ми беремо перед ними зобов'язання? Абсолютно ніяких. Але в рамках таких законів не потрібно приймати таких рішень. Хочу поставити правку останню свою 314

яка пояснює про ті принципи роботи, які Державне бюро розслідування, директори територіальних інших державних… продовжують здійснювати свої повноваження до того, як не буде нових керівників. Чому нових керівників? Тому що хочу запевнити про те, що після зміни керівництва в разі цього закону прийняття Президент одноособово призначає особи, ми не знаємо даже, яку, і законом не визначаємо критеріїв для керування. То давайте приймемо 314 правку для того, щоб зробити, що ці керівники… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, правка 314 народного депутата Мамки… Яка? Так почекайте, він про свої правки, ми його правку не проголосували. (Шум у залі) Почекайте, я його правку, він… Він всі разом правки, він зараз не наполягає, він наполягає на цій правці. Принципово – потім можемо повернутися до голосування за неї. Шановний народний депутат Мамка, наполягають, щоб голосування за неї було пізніше. Поставимо пізніше. Правка номер 253, Кожем'якін. А.А. Шановний Дмитро Олександрович, шановний Денис Анатолійович! По-перше, я хотів би сказати, що наша фракція прийняла сьогодні рішення не підтримувати в цілому цей законопроект. Можливо, на жаль, можливо, якщо ті правки, які були нами запропоновані, вони були враховані. Але правка, яка буде стосуватись, ваша остання щодо слідчих, які в Генеральній прокуратурі працювали над справами Майдану, нашою фракцією підтримується, і ми будемо за неї голосувати. Це раз. Я просив би дати мені ще 2 хвилини, я закінчую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Хвилину. У вас всього залишалось дві правки, тому. Тоді я скажу коротко, чому у нас, чому ми не будемо голосувати. Ну, по-перше, фракція не буде голосувати тому, що орган перетворюється із органу центральної влади в правоохоронний. Раз. Друге. Особливі повноваження…

Але дуже цікава ситуація зараз в залі. Чому? І користуючись цією ситуацією, і присутністю тут пана Труби, я скажу наступне. Тут зараз в залі присутні: я як автор проекту минулого, Денис Анатолійович як людина, яка була в комісії, яка призначала цього директора, і пан Президент Порошенко, який вибрав цього директора. Можливо, якби він не зробив тоді помилку і комісія, і пан Труба працював би краще, а не займався тим, чим він займається, чому до нього прийшли з незрозумілими там засобами, то, я думаю, і цього проекту не було б. Тому, будь ласка, пан Труба, у нас всі кажуть, європейський кодекс честі, європейські традиції – у нас є свої традиції українські офіцерської честі: "Честь маю і йду з посади!" Дякую. Дякую. На правках, на голосуванні ви не наполягаєте, я правильно розумію? 254-а, Устінова. Ви не будете наполягати, Олександра Юріївна? 259-а, Геращенко. Мікрофон включіть Геращенко. 11:53:08 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановний пане Голово, у мене і у Марії Іонової, і у Руслана Павленка… Ростислава Павленка залишається сім правок. Я прошу дати нам 3 хвилини. Ми їх узагальнимо і не будемо наполягати далі на поправках. Власне, наша політична сила звертає вашу увагу, шановний пане Голово, а також шановного голови комітету, що це черговий випадок, коли монобільшість абсолютно не зацікавлена в тому, що відбувається в сесійній залі, і приймає закон, який буде суперечити Конституції. Як про це слушно зауважили колеги з усіх фракцій, окрім монобільшості, які читали цей закон. Тому що в Конституції України не передбачено функції Президента одночасно призначати голову ДБР. Так само цей закон він створює абсолютно залежну інституцію чергову силову і, очевидно, що, на жаль, монобільшість, яка прийшла на гаслах, що буде будувати нову державу, будує, дійсно, нову державу – тоталітарну, з поліцейськими функціями, з посиленням… Дайте хвилину ще, будь ласка.

Майдану і переведення туди прокурорів… слідчих, вірніше, з Генеральної прокуратури, які опікувалися цією справою. Ми готові були б підтримати законопроект про перезагрузку ДБР, якби мова йшла про прозорий комплекс, про прозоре призначення керівництва ДБР, а не одноосібне з з Офісу Президента, про те, щоб він формувався так само, як Антикорупційний суд за участю комісії, де ключову роль грали б міжнародні експерти, до яких є довіра. Створювати черговий репресивний орган ми не будемо. Дякую. Дайте ще хвилину Геращенко, щоб 3 хвилин вийшло. ГЕРАЩЕНКО І.В. Друзі, і я хочу зараз звернутися от до журналістів, до українського суспільства. Ви знаєте, коли ця монобільшість ще тільки на Погоджувальній раді формувала майбутній парламент, вони навіть не дослухались до опозиції, яке це буде порушення європейських принципів Ви жодного разу не дослухалися до порад опозиції, до поправок опозиції, до того, що ви приймаєте в Дякую. Дякую. 261, Цимбалюк. Не наполягає. Дякую. Шановні колеги, я прошу підготуватись до голосування, в нас небагато правок залишилось. Мамка. Все, не наполягає. Цимбалюк, ви не будете… Михайло Михайлович, не будете наполягати на правках? Включіть, будь ласка, мікрофон. На якій? Цимбалюку включіть мікрофон. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Я хотів би на завершення сказати декілька слів про поправку, яку я готовив стосовно дисциплінарної комісії, де проектом закону передбачається 3 – від громадськості і написано – до 7. Ми вважаємо, що коли залишиться тільки 3 представників в дисциплінарній комісії від громадськості, а решта буде від ДБР, то, звичайно, тут є певна нерівність, і знівелюється влив громадськості на рішення рішення саме дисциплінарної комісії. А на загал, Кожем'якін висловив нашу позицію. Дуже сумно, але ті зміни не несуть і не роблять закон, справді, незалежним від вертикалі президентської, і ми не можемо за нього голосувати в цілому. Поправку можна не ставити на голосування. Дякую. Шановні колеги, я продовжу наше засідання на 15 хвилин, щоб ми дорозглянули вже законопроект та не переносили його через перерву. Добре. Я маю на це ж право, Сергій Володимирович, ви ж знаєте.

298-а, Княжицький. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, ми підходимо до завершення, запросіть народних депутатів, яких немає в залі, щоб підготуватись до голосування. КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. В цій правці йдеться про те, що затвердження Президентом Положення про Раду громадського контролю виходить за межі його повноважень, бо повноваження Президента чітко визначені в Конституції. Мені тут сказали, коли я озвучував попередню правку, що в пана Богдана сьогодні день народження, то я думаю, що, якщо він прийде до пана Президента і скаже, не підтримувати, не підписувати проект і не подавати таких правок, які виходять поза його повноваження, він зробить собі чудовий подарунок. А ми всі привітаємо пана Богдана і пана Президента, якщо не підтримаємо цей законопроект і не дозволимо в країні будувати автократичну державу, яка потім по них же самих і буде вдаряти. Дякую. Прошу підтримати. 298 правка народного депутата Княжицького. Комітетом не була врахована. Прошу визначатись та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. Шановні колеги, ми підходимо до голосування. Тому так, як ми говорили, на 15 хвилин продовжено.

314 правка народного депутата Мамки. Ми до неї повертаємося, як і говорили. Ставлю на голосування. Комітетом вона не врахована. Прошу визначатись та голосувати. За-97 Правка не врахована. Медяник. Включіть, будь ласка, мікрофон Медянику. Правка 93? Прошу цю правку відхилити, але вона була підтримана комітетом. Але зараз вона не має ніякого сенсу в цьому законі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. Комітет підтримав цю правку, але на розсуд залу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, автор правки 93 народний депутат Медяник пропонує не враховувати, я правильно розумію, цю правку? Тому ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. Правка 93.

Рішення не прийнято. Правка не врахована. Правка не підтверджена, вибачте. Ні. Денис Анатолійович, остання правка. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Шановні колеги, мова йде про… Правка, яка стала по суті суттю цього закону, правка, навколо якої останніх два тижні відбувалися великі обговорення, дискусії, правка, щодо якої голодували адвокати Небесної Сотні, члени родин потерпілих. Мова йде про правку про переведення слідчих і прокурорів, які розслідують справу Майдану, розслідували вже станом на 20 листопада в органах прокуратури, про їх переведення в Державне бюро розслідувань. Я для того, щоб було чітко, комітет минулої середи проголосував зміни до цієї правки у зв’язку з тим, що 20 листопада кінцево припинилися повноваження, слідчі повноваження органів прокуратури, тому ми змушені були підкорегувати у зв’язку з розривом часу розгляду нашої поправки, нашого законопроекту, цю поправку. Я зачитаю її фінальну редакцію, і вона всім вам роздана в редакції комітету. Вона у вас є, але для стенограми я її ще зачитаю.

входили до складу груп слідчих або прокурорів) у кримінальних провадженнях щодо подій, які мали місце під час мирних акцій протесту у період з 21 листопада 2013 по по 22 лютого 2014 року, що підлягають передачі за підслідністю до ДБР, до Державного бюро розслідувань, але не пізніше 11 січня 2020 року". Шановні колеги, нам необхідно підтвердити цю правку. Для цього необхідно 226 голосів. Прошу підготуватись до голосування.

Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-334 Рішення прийнято. Шановні колеги, ми пройшлись по всіх правках. Ми зараз переходимо до голосування за закон в цілому...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

За-250 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть, будь ласка, по фракціях. Партія "Слуга народу" – 224, "Опозиційна платформа – За життя" – 2, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 1, "Голос" – 18, позафракційні – Дякую ще раз. Рішення прийнято. На 5 хвилин, я думаю, що не стомилися народні депутати. Оголошується перерва до 12:30. Наступне. Створено міжфракційне депутатське об'єднання "Світове українство". Головою цього об'єднання обрано народного депутата Мезенцеву. Міжфракційне депутатське об'єднання "Цивільний вимір безпеки" створено у Верховній Раді України. Головою цього об'єднання обраного народного депутата України Фріз Ірину Василівну. Створено міжфракційне депутатське об'єднання "За гідне життя паліативних хворих". Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України Піпу Наталію Романівну, Булах Ладу Валентинівну, Констанкевич Ірину Мирославівну, Іонову Марію Миколаївну, Лукашева Олександра Анатолійовича, Шкрум Олену Іванівну та Зуба Валерія Олексійовича. Створено міжфракційне депутатське об'єднання "Миколаївщина". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Копитіна Ігоря Володимировича. По міжфракційних все. Дякую, Руслане Олексійовичу. Шановні колеги, відповідно до частини другої статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про звільнення народного депутата України Соломчука Дмитра Вікторовича від виконання обов'язків заступника голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу". Згідно зі статтею 147 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про отримання Верховною Радою України висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту (реєстраційний номер 1015) про внесення змін до статті 93 Конституції України щодо законодавчої ініціативи народу та законопроекту (реєстраційний номер 1016) про внесення змін до статті 85 та статті 101 та статті 101 Конституції України щодо уповноважених Верховної Ради України вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Відповідно до частини дев'ятої статті 147 Регламенту зазначені висновки Конституційного Суду вам було сьогодні роздано. Прошу комітет з правової політики розглянути висновки Конституційного Суду України на своєму засіданні. Ірино Валентинівно Венедіктова, ви почули? Дякую. Шановні колеги, будь ласка, займайте свої місця, підготуйтесь до розгляду питань порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Постанови про внесення змін до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (реєстраційний номер 2101-14). Шановні колеги, чи необхідне його обговорення, або ми можемо зразу проголосувати? Хто наполягає на обговоренні? Лише "Європейська солідарність"? Тоді запишіться, будь ласка: два – за, два – проти від фракцій.

Дякую. Шановні колеги, незрозуміла ситуація абсолютно, ми же працюємо в парламенті, де є монобільшість, чи просто є одна монофракція, іншого парламенту не існує? Чому жодного законопроекту від нашої фракції, від фракції колег немає в порядку денному? Чому ми їх не розглядаємо? Подивіться на порядок денний сьогоднішнього дня чи завтрашнього дня. Моя постанова, наприклад, якою я зупинив підписання корупційного Закону про тютюнові вироби на користь окремих тут "слуг", так це питання до цих пір, вже другий місяць... два місяці пройшло, вже третій, насправді, місяць іде, і ви не можете його винести на голосування. Скільки це буде тривати? Скільки ви будете робити вигляд, що в цьому парламенті існує тільки одна одна Зе-фракція? Це не Зе-парламент, це парламент держави Україна, поважайте це і поважайте виборців всіх політичних сил. Шановні колеги, виходячи з того, що тільки що прозвучало, я хотів би зазначити, що в порядок денний внесено та запропоновано 36 законопроектів. З них 15 – від політичної партії "Слуга народу", 2 – від "Опозиційної платформи – за життя", 3 – від "Батьківщини", 2 – від "Європейської солідарності", від "Голосу" – 2, "За майбутнє" – 2, народні депутати, які не входять до складу фракцій і груп – 3. Тобто 14. Я думаю, що 15 на 14 – це там половина. Подивіться, дякую. Івченко Вадим Євгенович. Шановна президія, я, по-перше, хотів подякувати з однієї сторони, від нашої фракції, що, нарешті, ви включили три законопроекти фракції "Батьківщина". Один з них – це про ринок природного газу, де ми запропонували спрямувати природний газ вітчизняного видобутку безпосередньо для громадян України. Це значно зменшить тарифи. Але при цьому я звертаюся до вас, шановний Голово. Я пам'ятаю, коли ви казали про те, що після декількох тижнів або місяців ви почнете розглядати в тому числі і закони опозиції. Хочу нагадати: "Батьківщина" зареєструвала 106 законопроектів у цьому скликанні. Тільки 43 – це менше половини – ви включили в порядок денний для розгляду в комітетах. Більше я скажу, ті законопроекти, які попередньо розглядаються комітетами, більшість комітетів не розглядає, в тому числі і в аграрному комітеті. Що це означає? Це означає, що ви просто не даєте можливість законодавчої ініціативи опозиційним депутатам, і в тому числі депутатам із "Батьківщини" реалізувати право щодо, наприклад, розгляду законопроекту щодо збільшення виплат при народжуваності, щодо мораторію на землю, щодо інших ініціатив, які ми запропонували під час нашої передвиборчої кампанії, в тому числі індексацію пенсій, в тому числі сільських пенсіонерів. Збільшення виплат по освітній субвенції, ми показали повністю її надходження коштів. Тому ми звертаємося черговий раз до вас, шановний Голово. Будь ласка, це була нормальна ініціатива, коли ми всі законопроекти, які зареєстровані всіма депутатами парламенту, голосували і ставили в порядок денний. І просимо вас підтримувати таку ініціативу і не нехтувати законодавчою ініціативою опозиційних депутатів. Дякую, Вадим Євгенович. З вашого дозволу, я відповім, оскільки ви мене згадали. Я хотів би нагадати, що не Голова Верховної Ради це визначає, які законопроекти проходять комітет, і приймається приймається рішення комітетом про включення або невключення до порядку денного. Я думаю, що… Я думаю… Так, тоді вони потрапляють. На жаль, кількість законопроектів трохи більша в рази ніж можливість розглянути їх на пленарних засіданнях Верховної Ради. Я впевнений, що потроху ми будемо виправляти це питання. І більше, в тому числі і законопроектів опозиції, буде потрапляти до порядку денного. Дякую. Дякую, шановний головуючий. Прошу передати слово народному депутату України Скороход Ганні. Дякую. Дякую. Шановні колеги, сьогодні у Верховній Раді проводиться День білої стрічки. Біла стрічка – це глобальна світова ініціатива та символ боротьбі з насильством щодо жінок та дівчат. Я закликаю всіх народних депутатів вдягнути сьогодні білу стрічку і таким чином прийняти особисту присягу ніколи не вчиняти, не замовчувати та не виправдовувати насильство щодо жінок. Ніяких компромісів у цьому питанні бути не може. Все починається зі зверхнього ставлення і заяв сексизму про фігуру і солодке, про посаду через ліжко, про обшуки в будинку жінки на очах малої дитини. Та не тільки потребують захисту жінки, але і чоловіки. Шановний Андрій Герус, спочатку вам порвали сорочку. Коли ви включили задню передачу і сіли на газову трубу та електромережі, ви тиждень не проводили роботи в комітеті, а потім увечері в п'ятницю перенесли засідання комітету до підвалу Верховної Ради, не допустивши пресу та експертів. Я дуже хвилююся, адже у ваших руках енергетична незалежність України, а ви боїтеся провокаторів за усними якимись зверненнями СБУ. Щоб представники ……… ходу не порвали вам парус остаточно, жінки вас врятують. Ось вам футболка з моїм ім'ям. Це оберіг від зглазу, порчі, Ляшка і провокаторів. Як будуть знущатися над вами, рвіть футболку на білі смужки і кличте жінок на допомогу. Тільки не треба вчиняти, як Яременко, бо буде горе. А радість вам подарує Арахамія. Тільки майте на увазі: білий на вулиці – то сніг, не заморозьте носа. Дякую, Анно. Шановні колеги, обговорення завершено. Прошу підготуватись до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому… Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію для прийняття в цілому проекту Постанови про внесення змін до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (реєстраційний номер 2101-14). Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-290 Рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. Дякую. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кубракова (реєстраційний номер 2506). Пропоную розглянути його за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-289 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається заступнику голови Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Савченко Ользі Станіславівні. Шановна президія, шановні народні депутати України, Комітет на своєму засіданні 27 листопада 2019 року розглянув заяву народного депутата України від партії "Слуга народу" Кубракова Олександра Миколайовича. Заява подана згідно з вимогами пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України та статті 4 Закону України "Про статус народного депутата України" у зв'язку з призначенням його головою Державного агентства автомобільних доріг України. Комітет прийняв рішення внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кубракова (реєстраційний номер 2506) та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в цілому. Дякую. Шановні колеги, я пропоную це питання проголосувати без обговорення. Немає заперечень? Немає заперечень. Шановні депутати, прошу підготуватись до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кубракова Олександра Миколайовича (реєстраційний номер 2506). Прошу підтримати та проголосувати.

За-329 Рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кучера (реєстраційний номер 2507). Пропоную розглянути його за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-303 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається Савченко Ользі Станіславівні. на своєму засіданні 27 листопада 2019 року розглянув заяву народного депутата України від політичної партії "Слуга народу" Кучера Олексія Володимировича. Заяву подано згідно вимог пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України та статті 4 Закону України "Про статус народного депутата України" у зв'язку з призначенням його головою Харківської державної обласної адміністрації. Комітет прийняв рішення внести на розгляд Верховній Раді проект Постанови Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата Кучера (реєстраційний номер 2507) та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в цілому.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 Прошу підтримати та проголосувати. За-338 Рішення прийнято. Дякую, Ольга Станіславівна. Депутат Арахамія з мотивів. Арахамія. Шановні колеги, сьогодні ми розглядали Закон про ДБР, він зайняв трошки більше часу ніж ми планували, я пропоную сьогодні подовжити і проголосувати за те, щоб продовжити роботу Верховної Ради до кінця, до того, як ми розглянемо весь порядок денний. Прошу підтримати. Шановні колеги, є пропозиція щодо продовження нашої роботи до того, як ми вичерпаємо порядок денний. Ми зараз поставимо це питання на голосування, визначиться зал. З мотивів? Добре, кожна фракція з мотивів. "Опозицій платформа – За життя", Шуфрич. Дякую. Дякую, шановний головуючий. Шановні колеги, ну, ніхто не проти працювати, але давайте визначимо час. Хай це буде 20-а, 21 година, 00 годин, але конкретний час. Що це значить – до кінця порядку денного? Такого таймінгу нема, давайте визначимо час. Я вношу пропозицію до 20:00. І якщо я не помиляюсь, різні політичні сили підтримали цю пропозицію. Саме таке було формулювання: до того, як ми вичерпаємо порядок денний нашого пленарного засідання. Не сесії, а засідання, Нестор Іванович. "Європейська солідарність", Геращенко, з мотивів. Шановні колеги, от ви знаєте, дуже шкода, що в цьому парламенті немає Віктора Михайловича Пинзеника. Він завжди займав мудру позицію, що чим менше голосують подібні парламенти, тим більше користі державі Україна. І от сьогоднішнє ваше голосування, в тому числі за закон, який створює черговий репресивний залежний орган, і ви будете переголосовувати потім певні норми, тільки свідчить, що це є так. Тому насправді питання ж не в кількості, а в якості. Краще менше та краще. От коли до вас це дійде? Ми пропонуємо альтернативну пропозицію. Якщо вам хочеться попрацювати, давайте скасуємо перерву, і ми просимо поставити нашу пропозицію на голосування, з 14 до 16. з 14 до 16. І в цей час в тому числі проголосувати постанову, "Європейської солідарності" звернення до парламентів країн НАТО щодо надання Україні ПДЧ. І ми висловлюємо протест

Дякую, Ірина Володимирівна. Я думаю, що багато разів було в цьому парламенті, коли, виходячи з цієї логіки, що чим менше, тим краще, тут було дуже гарно, тому що нічого не приймалось. Шановні колеги, всі бажаючі виступили з мотивів? Ні? Батенко Тарас Іванович. Іван Іванович Крулько. Батенко.

фактично, ми можемо тоді відміняти часові рамки сесії Верховної Ради і просто працювати до вичерпання порядку денного, тоді треба вносити зміни до Регламенту Верховної Ради України. Тому ми такої логіки не розуміємо. З огляду також на те, що ми вчасно не починаємо ні ранкове засідання, ні вечірнє засідання, невчасно збираємося після перерви, фактично, крадемо в себе до півгодини часу і більше. Ми проти таких продовжень, постійних продовжень сесії Верховної Ради України. І просимо відповідно компетентно компетентно Голову Верховної Ради формувати порядок денний такий, щоб він впирався в часові рамки Верховної Ради України на сьогодні. Ви знаєте, пропозиції, які деколи лунають в цьому залі, вони мені нагадали відому сентенцію Лао-цзи: коли в країні множаться закони і укази, зростають розбої і грабежі. Так от я про те, щоби ми гналися не за кількістю прийнятих законів, а за якістю, які приймаються. Краще їх прийняти один або два за сесію, як це відбувається в багатьох європейських країнах, але щоб ці закони діяли. Проблема в Україні полягає в тому, що закони, які приймає парламент, не впроваджуються в життя, і вони не працюють. А що стосується роботи парламенту, то в мене є пропозиція планувати роботу Верховної Ради таким чином, щоб ми встигали голосувати за всі ті закони, які потрібно проголосувати для країни. Тому ми і пропонуємо, давайте працювати скільки завгодно, але давайте приймати ті закони, яких люди чекають. Чому ми тарифи не знижуємо? Чому ми не захищаємо власність державну? Чому ми в цьому залі не приймаємо рішення про підвищення соцстандартів? Ось за ці закони, ми готові і до 24 години працювати. А зараз насправді це є… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Іванович, за готовність працювати. Сподіваюся, що це буде саме так, і всі народні депутати, якщо підтримає зал пропозицію Арахамії, будуть працювати. Щодо планування нашої роботи. Ми з вами всі проголосували за те, що з наступного року будуть плани законотворчої роботи. Тому, сподіваюся, що всі політичні партії та фракції у цій Верховній Раді будуть притримуватися цього закону. Довгий Олесь Станіславович. Дякую. повагу до толерантності і говоримо, що наш парламент є сучасним, європейським, кожен має значок або майже кожен сьогодні. Я до толерантності. Ми щойно провели з пані Кондратюк, я дякую віце-прем'єру першому, нараду щодо доступу для людей з інвалідністю до парламенту і щодо можливості нашої колеги Яни Зінкевич пересуватися по цьому парламенту. Резюме таке щодо ефективності нашої роботи: за вашим дорученням пройшло майже півроку, чотири місяці, і поки що ми, на жаль, нікуди не просунулися. І на сьогоднішній день ми почули, і завершили нараду тим, що в разі, якщо всі будуть діяти злагоджено, то ми в кращому випадку через три місяці зможемо все-таки досягнути перших результатів. Дуже хотів би у своєму виступі, говорячи про…

на цьому напрямку роботи керівництво Верховної Ради, саме Олена Кондратюк. Я впевнений, що Олена Костянтинівна якісно підходить до цього питання. Однак, мені трішки дивно чути про чотири місяці, Верховна Рада ще 100 днів не працює, 90 навіть не працює, вірніше 100 днів не працює. Але, мабуть, я якісь доручення вам трошки раніше, я не пам'ятаю цього, вам видніше. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Дивіться, у нас було дві пропозиції: пропозиція Арахамія Давида Георгійовича від політичної партії "Слуга народу" продовжити засідання до того, як ми вичерпаємо порядок денний сьогоднішнього пленарного засідання; і друга пропозиція від Геращенко Ірини Володимирівни, яка ще запропонувала відмінити перерву з 2-ї до 4-ї. Я правильно розумію? Правильно. Тому поставимо ці два питання в порядку надходження. А ще пропозиція Шуфрича – до 20-ї. Я в порядку Я в порядку надходження буду ставити, якщо ви не заперечуєте? Ставлю на голосування пропозицію керівника фракції політичної партії "Слуга народу" Давида Георгійовича Арахамії щодо продовження сьогоднішнього пленарного засідання до того, як ми повністю вичерпаємо порядок денний сьогоднішнього засідання. Прошу підтримати та проголосувати.

229. Рішення прийнято. Шановні колеги, наступну пропозицію, мабуть, немає сенсу ставити до 20-ї, да? І є пропозиція Геращенко щодо того, щоб скасувати перерву з 14-ї до 16-ї. Треба поставити, я думаю, що пропозиції повинні бути… з 2-ї до 4-ї. Була пропозиція скасувати перерву з 2-ї до 4-ї. Тому я вимушений поставити це на голосування. Ні, була пропозиція скасувати перерву? Була, Ірина Володимирівна? Да, була, пропозиція була. Тому я вимушений її поставити на голосування. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію… Ні, ми зараз стенограму прошу підняти, і там буде сказано: скасувати перерву. Ні, скасувати перерву. Ну, чому, ми ж не можемо не проголосувати. Проголосують – добре, не проголосує зал – це інше питання. Ставлю на голосування пропозицію щодо того, щоб скасувати перерву з 14 до 16 години. Швидше закінчимо роботу. Василь Іванович, ми швидше закінчимо роботу, ми ж не продовжили до 8-ї. Немає заперечень? Добре. Ставлю на голосування пропозицію народного депутата Геращенко Ірини Володимирівни щодо того, щоб скасувати перерву з 2-ї до 4-ї між ранковим та вечірнім засіданнями Верховної Ради України. Прошу підтримати та проголосувати. Ця пропозиція, на жаль, не набрала достатньої кількості, 194 народних депутати проголосувало "за". Покажіть, будь ласка, по фракціях. "Слуга народу" – 132, "Опозиційна платформа – За життя" – 2, "Європейська солідарність" – 19, "Батьківщина" – 13, "За майбутнє" – 3, "Голос" – 9, позафракційні – 11. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного.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

Конституції України). Відповідно до частини другої та третьої статті 101 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про визначення цих законопроектів невідкладними та скоротити наполовину строки внесення альтернативних законопроектів і надання висновків відповідних комітетів щодо них. Шановні колеги, прошу народних депутатів підтримати. Ви готові до голосування з приводу цього? Шановні колеги, є пропозиція підтримати цю вимогу статті Регламенту щодо визнання цих законопроектів невідкладними і скоротити наполовину строки внесення альтернативних законопроектів. Всі готові проголосувати? Шановні народні депутати! Давид Георгійович, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію, яка тільки що була озвучена Першим заступником Голови Верховної Ради України Русланом Олексійовичем Стефанчуком. Прошу підтримати та проголосувати щодо скорочення строків. За-249 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного.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 Слово для доповіді надається голові підкомітету Комітету з питань транспорту та інфраструктури Скічку Олександру Олександровичу. Шановний Дмитро Олександрович, шановні народні депутати, 3 грудня Україна відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю, встановлений Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 14 жовтня 1992 року. Генеральна Асамблея закликала держави проводити подальшу інтеграцію осіб з інвалідністю в життя суспільства. Міжнародний день людей з інвалідністю не є святом, а покликаний навпаки привернути увагу до проблем цих людей, захисту їхніх прав гідності і благополуччя, акцентує увагу суспільства на перевагах, які воно отримує від участі людей з інвалідністю у політичному, соціальному, економічному і культурному житті. Цей день є нагадуванням людству про його обов'язок виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищеної частини суспільства – людей із інвалідністю.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 внесений Кабінетом Міністрів України та був прийнятий в першому читанні за основу 04.12.2018 року. Законопроектом передбачається визначити як учасників дорожнього руху осіб з інвалідністю, що рухаються в кріслах колісних та їх права і обов'язки відповідно до міжнародної Конвенції про дорожній рух, підписаної 8 листопада 1968 року. При підготовці законопроекту до другого читання пропозицій і поправок від суб'єктів права законодавчої ініціативи надано не було. Комітетом підготовлено вказаний законопроект до розгляду в другому читанні, але при погодженні порівняльної таблиці Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України надало зауваження, які комітет врахував на своєму засіданні. Рішенням комітету з питань транспорту та інфраструктури від 13 листопада 2019 року рекомендовано Верховній Раді України прийняти проект Закону (реєстраційний номер 0963) в другому читанні та в цілому. Прошу підтримати і дякую за увагу. колеги, шановні колеги, в цьому законопроекті всі правки враховані. Будь ласка, підготуйтеся до голосування, займіть свої місця.

Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Я думаю, що цей законопроект не має якихось дискусій.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 Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-350 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому.

та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві. Законопроект реєстраційний номер 1209, Шановні колеги, пропоную розглянути його за скороченою процедурою. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-234 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається голові Комітету з фінансової, податкової та митної політики Гетманцеву Данилу Олександровичу. Однак, Данило Олександрович, був лист народного депутата Ковальова про відкликання законопроекту 1209-1. Я так розумію, що він визнаний комітетом як… Рекомендували саме його. Тому є пропозиція не підтримувати, правильно я розумію? Лист, оскільки комітет визнав визнав 1209-1 як пріоритетний, таким, який приймається за основу, то ми не підтримуємо лист народного депутата, правильно? Тому що він просить зняти з розгляду.

Да, да. Коли включено в порядок денний, приймає рішення Верховна Рада України. Тому ставлю на голосування пропозицію щодо відкликання законопроекту 1209-1. Прошу визначатись та голосувати.

За-50 Рішення не прийнято. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцеву Данилу Олександровичу – 4 хвилини. Дякую. Шановні колеги, ми сьогодні розглядаємо з вами довгоочікувані законопроекти 1209, 1210, які є взаємопов'язані один з одним. Першим у порядку денного стоїть проект 1209. Але я хочу говорити за обидва законопроекти, бо вони, власне кажучи, становлять єдину систему норм, якими ми пропонуємо доповнити і Податковий кодекс, і інші законодавчі акти. Законопроекти овіяні міфами, міфами, які створюють ті, хто не хоче прийняття цих законопроектів. Чому так багато казок і так багато міфів навколо цих законопроектів? Тому що ці два законопроекти спрямовані на деофшоризацію ту, яку обіцяли багато урядів, багато парламентів багатьох скликань і не зробили до сих пір. Ці законопроекти покликані припинити ті схеми, які на сьогодні існують у великому бізнесі і допомагають не сплачувати податки в Україні. Що насправді являють собою ці законопроекти? Абсолютно позитивні норми, спрямовані на встановлення відповідальності держави перед платником податків. Так, держава вперше буде нести відповідальність у вигляді штрафів перед платником. Ми доповнюємо кодекс винною відповідальністю платника, і платник не буде більше притягуватись до відповідальності без вини, як це є зараз і як це було у середньовіччі. Ми доповнюємо кодекс обставинами, що пом'якшують відповідальність та звільняють від відповідальності платника податків у певних обставинах. Ми доповнимо податкове повідомлення-рішення мотивувальною частиною, і ми будемо знати за що платник податків притягається до відповідальності, до відповідальності, а не гадати про це в судовому засіданні потім. Ми удосконалимо процедуру оскарження, адміністративного оскарження, податкових повідомлень-рішень шляхом введення апеляційної ради, яка буде переглядати рішення Державної податкової служби. Це позитиви законопроекту, деякі лише з них. Але він ще про інше. Законопроект про справедливість, законопроект про справедливість = не ухилятися від оподаткування великому бізнесу шляхом створення так званих контрольованих іноземних компаній та нерозподілу прибутку від них. передбачає імплементацію 5 кроків BEPS, розроблених OECD вже давно і які вже стали частиною національних законодавств багатьох країн світу. Законопроект передбачає вдосконалення контролю за транспортним ціноутворенням. Законопроект передбачає оподаткування скоригованого прибутку контрольованих іноземних компаній та посилення правил тонкої капіталізації. Законопроект передбачає запобігання зловживанням у зв'язку із застосуванням договорів про уникнення подвійного оподаткування та унеможливлює уникнення статусу постійного представництва знову ж таки для уникнення від оподаткування. Законопроект передбачає також перегляд деяких ставок податків, які ми вважаємо несправедливими. В ході підготовки до першого читання і зараз вже, коли законопроект був внесений в зал, у нас не припиняється робота над ним. І ми вже досягли щодо певних обставин, щодо певних норм компромісу з бізнесом. Тому я під час доповіді наступного законопроекту зачитаю під стенограму цей компроміс. А щодо 1209 прошу зал підтримати.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

Шановні колеги, коли ми йшли на вибори, ми обіцяли нашим громадянам ліквідувати схеми, пов'язані з використанням низькоприбуткових юрисдикцій. Відтепер українські підприємці будуть платити податки в Україні українським пенсіонерам та дітям, а не мешканцям таємничих Британських, Віргінських островів чи Кіпру. Також не можна буде вивести прибуток

Шановні колеги, шановні виборці, ви сьогодні почуєте і побачите, і вже почули таку брехню, яка не відповідає жодному Я зараз би хотіла би все-таки зосередитись на першому, а потім перейдемо до наступного. Законопроект 1209, справді, поданий як щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей. І в цій частині я можу погодитись тільки з тим, що в зв’язку з поділом ДФС на дві окремі служби, правда, треба внести зміни в ряд законів діючих для того, щоби відокремити функції Державної податкової служби від Державної митної служби. Скажіть, будь ласка… Проте в цьому технічному законопроекті вносяться зміни ще до 60 законів, які і змінюють по суті ці закони. Тому що в наступному законопроекті ми будемо розглядати нові підходи щодо адміністрування ЄСВ, щодо адміністрування частини чистого прибутку, який сплачується державними підприємствами. То спочатку треба було б розглянути той законопроект, а потім повернутись до цього технічного. Але ж ви прочитайте скільки зауважень надало наше Головне експертне наукове управління Верховної Ради України щодо решти законопроектів. Для чого ви, під покровом внесення технічних змін, вносите зміни в Закон "Про державну підтримку сільського господарства", "Про митний тариф України", де взагалі автором не може бути в жодному разі народний депутат? Це відповідальність і обов’язки країни, тому це може бути тільки уряд і це має бути виключно урядовий законопроект щодо зміни гармонізованої системи опису товарів. Я хочу сказати, зміни до судового збору, який ви включили, вони неприйнятні. Ви написали, що не потребують зміни і витрачання додаткових коштів з бюджету… секунд. ЮЖАНІНА Н.П. Як же тоді покривати витрати на судову систему, яка зараз залежить від розміру цього збору? Ви його знижуєте в сотню разів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Василенко Леся Володимирівна. Дякую.

законопроект є насправді технічним, тому що ми наступним законопроектом будемо розглядати зміни в Податковий кодекс, які і є суттєвими. До цього законопроекту, на жаль, під час обговорення, яке було дуже довгим в нашому комітеті, було багато зауважень. Одне із них стосувалося, наприклад, регулювання діяльності державних підприємств, і тоді практично одноголосно було прийнято рішення, що цей розділ треба переглядати. Те ж саме стосується інших частин законопроекту, які, знову ж повторюсь, вносяться зміни на вимогу тих змін, які ми будемо голосувати або не голосувати наступними, зміни в Податковий кодекс. На жаль, цей законопроект настільки великий, що зараз, за ті хвилини, які даються, перерахувати всі зауваження до нього не є можливим. Але ми дуже просимо всі фракції, включаючи фракцію коаліції, значно доопрацювати цей законопроект, щоб до другого читання він не тільки не погіршив регулювання бізнесу і наших підприємців в цій країні, а й покращив адміністрування податків, адміністрування, в принципі, бізнесу в цій країні. І тоді ми зможемо підтримати цей законопроект. Дякую. Дякую, пане Голово. Шановні колеги, дуже часто в цьому залі депутати від опозиції трошки ображаються, коли коли ми бачимо законопроекти, над якими ми працювали у минулих каденціях і без нашого авторства їх вносять в цю залу і голосуються ніби як від фракції коаліції. Не хвилюйтесь, дорогі мої, сьогодні такої ситуації не буде. Я думаю, це один із тих законопроектів, про який жоден із депутатів опозиції не зможе сказати, що він сильно пишається своїм співавторством. Я один із тих депутатів, яка брали активну участь у всіх робочих групах. Я чесно ходила на всі ці групи. І думаю, ну, бодай одна людина прийде до мене і скаже, з бізнес-асоціації, що це і є моєю обіцянкою виборцям, що буде зростати економіка, що ми наведемо лад, що щось спроститься. Колеги, жодного листа на підтримку цього законопроекту немає. Туди зліпили "коня и трепетную лань", розумієте? Там і деофшоризація, і руда, і газ, і комплекс провини і і так далі. Жодної правки від опозиції на сьогодні не включено. Навіть насильно зараз ми авторів примусили повернути цей законопроект в зал. Я думаю, що навіть голова комітету визнає, що частина правок є такими такими сумнівними, що ми вже досягли згоду про перенесення їх відтермінування. Особливо звертаю увагу на те, що кроки BEPS ще сьогодні у Польщі, в Румунії, у наших найближчих колег не не включені, а ми вже біжимо поперед паровозу і включаємо їх тут. І це призведе до того, що дуже багато заводів переорієнтуються на найближчі країни, які до нас вивезуть свої виробничі потужності, і це абсолютно не є те, що ми обіцяли сьогодні своїм виборцям. Я закликаю всіх не підтримувати і відправити на доопрацювання в комітет.

Шановний пане Голово, шановні колеги, на мене особисто направлений лист від Федерації роботодавців України, від профспілкових організацій і асоціацій, що даний законопроект не готовий для прийняття. Його необхідно повернути у комітет на доопрацювання. І пряма мова: що Федерація роботодавців асоціації України закликає депутатів Верховної Ради не підтримувати законопроекти, про які говорилися з трибуни, і наполягає на конструктивному діалозі з бізнесом щодо напрацювання виважених змін, які будуть покладені в основу анонсованої урядом податкової реформи в наступному році і окремих кроків плану BEPS. Дякую. З мотивів – Гетманцев Данило Олександрович. Гетманцев – з мотивів.

включіть, будь ласка, мікрофон. Князевичу Руслану Петровичу. Дуже дякую, шановний пане Голово. Справа в тому, що я дійсно підтримую те, що було сказано моїми колегами по фракції і виступаючими. Особливо занепокоєння моє викликає бажання комітету в рази зменшити надходження від судового збору. Я вам скажу, що це дуже погано чим закінчиться. Я нагадаю вам історію, коли ми формували відповідно нормативи бюджету, ми передбачили, що майже 2 мільярди є індикативним показником для надходження до спецфонду, який передбачений, фінансування якого передбачено саме за рахунок судового збору, з якого буде фінансуватися судова влада. Зараз ми, фактично, обманувши і судову владу, і громадськість, хочемо з цього фонду забрати практично всі надходження. Це означатиме колапс судової влади, вже одразу після прийняття цього закону. Надалі прошу профільний комітет в разі, якщо ви вважатимете за доцільне вносити будь-які зміни в Закон про судовий збір, попередньо проводити консультації з фахівцями з профільного Комітету з правової політики, оскільки таке враження, що це люди, які взагалі не розуміються на проблематиці судової влади. Це закінчиться тим, що ми зупинимо доступ до правосуддя в цій країні… Дякую. Гетманцев – з мотивів. Після цього переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця. щодо цього законопроекту. Ми зіткнулися з шаленим спротивом великих фінансово-промислових груп, які, безперечно, не зацікавлені у прийнятті цього законопроекту, він не дасть можливості їм в подальшому ухилятися від оподаткування так, як вони робили це всі 28 років. в країні, яка воює, аморально ухилятися від оподаткування, аморально виводити свої статки за кордон, ховати їх там і не сплачувати при цьому гроші до державного бюджету України. Я прошу народних депутатів підтримати цей законопроект в першому читанні. Я переконаний, що немає такої норми, яку б ми не змогли змінити, якщо там, дійсно, є чи помилка, чи якась дискусійна річ, ми це все зробимо в комітеті при підготовці до другого читання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтеся до голосування, займіть свої місця.

Прошу підготуватись до голосування. Займіть, будь ласка, свої місця. Готові голосувати? Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (реєстраційний номер

Готові голосувати? Ставлю на голосування, прошу підтримати та проголосувати.

За-250 Рішення прийнято. Законопроект прийнятий за основу. Покажіть, будь ласка, по фракціях. Партія "Слуга народу" – 224, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 15, "Голос" – 0, позафракційні – 11. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного, шановні колеги. Вам запропоновано до розгляду проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (реєстраційний номер 1210, 1210-1). Оскільки законопроект містить більше 100 статей, закон буде розглядатися за процедурою повного обговорення. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцеву Данилу Олександровичу.

законопроекту 1209 у першому читанні. Ми з вами зробили дуже гарну річ для держави. Пов'язаний з ним законопроект 1210 – це законопроект, який вносить зміни до Податкового кодексу. Вже на сьогодні ми в процесі обговорення відкритого в присутності засобів масової інформації в робочих групах з представниками бізнесу, з представниками експертів, з представниками Міністерства фінансів та Державної податкової служби вже досягли певних домовленостей, які я особисто як голова комітету подам в якості правок до законопроекту 1210, якщо він буде підтриманий в залі. І я маю надію, що комітет в цьому мене підтримає до другого читання. Під стенограму хочу зачитати конкретні поправки. Щодо контрольованих іноземних компаній, введення в дію пропонується перенести на 21-й рік. Протягом 21-22-го років мінімальний розмір частки в контрольованих іноземних компаніях в спільному володінні декількох резидентів становить 25 і більше відсотків. Вказати, що платники податків не притягуються до адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення, пов'язані з контрольованими іноземними компаніями, вчинені протягом 21-22-го років. з 1 до 2 мільйонів євро. Строки перевірки по КІКам, в тому числі з продовженням, обмежити одним роком. Виключити положення про курсові різниці, різниці по процентах, поширити лише на позики від нерезидентів за виключенням фінансових, для їх застосування ввести прив'язку для власного капіталу. Виключити норму про неможливість врахування процентів в наступному податковому періоді. Норму по персональній відповідальності посадових осіб повернути до діючої редакції. Виключити положення про збільшення строків по перевіркам, це мається на увазі всі перевірки всіх суб'єктів господарювання. Ставку по ренті по залізним рудам визначити в розмірі компромісному для галузі і для держави. Ми сьогодні обговорюємо цей розмір у розмірі 12 відсотків. І не визначати, не не змінювати базу, а провести перемовини з галуззю щодо бази оподаткування. Не змінювати ставки ренти на добичу газу. Введення концепції вини перенести на 21-й рік. Штрафи. Зменшити розміри штрафів до штрафів по КІК та ТЦУ встановити верхню межу, а також їх розмір пов'язати виключно до прожиткового мінімуму. Чітко прописати, що акт перевірки не може розглядатися як заява про злочин. Прописати спеціальні положення щодо подачі фінансової звітності до декларацій для компаній, що мають їх обов'язково здійснювати аудит. Виключити положення про авансовий внесок по конструктивних дивідендах. Виключили положення про різницю по рою, те, що виплачується на користь ІСІ. Виключити правки по ренті в частині газу. Це вже було. Виключити правки по ПДВ в частині внесення змін до бази оподаткування по операціях імпорту. Скасувати податкову пільгу по ПДВ по операціях імпорту обладнання для відновлення енергетики. Ввести оподаткування для електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Інтегрувати до законопроекту положення, що стосується єдиної юридичної особи. Дякую і прошу підтримати законопроект. Данило Олександрович, почекайте, це за повною процедурою. 3 хвилини – запитання до доповідача. Прошу записатися народних депутатів на запитання до Гетманцева. Передайте, будь ласка слово Ользі Бєльковій. БЄЛЬКОВА О.В. Дякую. Шановний пане Данило, от ви зараз зачитали всі ці зміни. Вже ж очевидно і залу, і вам самому… я, до речі, вдячна за те, що ви визнаєте публічно, що є низка норм, які потребують врегулювання. Але поясніть мені, чому ж тоді ми не подали все ж таки депутатський законопроект від комітету? Тому що, ну, багато було зустрічей, на яких були дані обіцянки і асоціаціям, і представникам конкретних галузей. Сьогодні ми знову їм вчергове даємо обіцянку замість того, щоб продемонструвати, що наш комітет готовий зустрічатися вночі, вдень, у вихідні для того, щоб провести нормальний законопроект. Ну, чого ми сьогодні знову повертаємось за якоюсь процедурою, яка є унікальна для цього парламенту, поясніть, будь ласка. Шановна Ольго Валентинівно, дякую за ваше запитання. Насправді, ми визнавали, що можливість переговорів щодо норм законопроекту є з самого початку, з того моменту, як законопроект був внесений до Верховної Ради. Оскільки ми впевнені в тому, що такий складний законопроект, він не може бути прийнятий в тій редакції, в якій він внесений, і він потребує додаткового обговорення. І, власне кажучи, дякую вам, ви приймали участь в багатьох робочих групах. Ми завжди йшли назустріч і бізнесу, і експертам там, де поправки поправки були слушними. Щодо тієї форми яку ми обрали, ми маємо декілька варіантів. Депутатський законопроект був лише одним з них. Я переконаний, що та форма, яку ми обрали до другого читання врахувати поправки, вона є не гіршою і дозволить нам в повній мірі врахувати все те, що ми вважаємо за потрібне врахувати. Дякую. Дякую, пане Голово. Вельмишановний Данило Олександрович, у мене буде одне коротке запитання. Я якраз був серед тих людей які мали можливість перечитати цей документ, він досить об'ємний – і порівняльна таблиця, і весь пакет. І я… Тут є і позитивні, і негативні сторони. Але я не побачив тут норм, які стимулюють технологічний розвиток країни. Можливо, ви підкажете, в яких конкретно пунктах про це йдеться і де нам це можна бути знайти для того, щоб у нас все-таки країна розвивалась у правильному руслі? Дякую. Дякую за запитання, дуже слушне запитання. Але з законопроектом могли ознайомитись всі. Власне кажучи, він був у відкритому доступі. Да, він великий, він складний, але ж це не позбавляє нікого читати складні тексти, Щодо підтримки вітчизняної промисловості, а ми ці пропозиції опрацьовуємо, ми вважаємо за можливе включити до другого читання поправку щодо прискореної амортизації певних видів… певних груп основних засобів. Перше. І друге. Поправку щодо звільнення від ПДВ при імпорті обладнання машинобудування, яке не виробляється в Україні. Це дві поправки, які, мені здається, найбільш є слушними для включення до тексту цього законопроекту. Ми це обговорювали в комітеті зараз. Дякую, Данило Олександровичу. Прошу записатися по фракціях на виступи.

Будь ласка, від фракції "Європейська солідарність" народний депутат Гончаренко Олексій Олексійович. Южаніна Ніна Петрівна, будь ласка. Шановні колеги, почекайте. Апарат, тут не два – за, два – проти, тут по фракціях. І звертаються народні депутати, що не записались. Це не скорочена процедура. Тому, будь ласка, ще раз. Я розумію, добре. Давайте ще раз тоді запишемо, "Європейська солідарність" виступить. Ще раз запишіться, будь ласка, всі по фракціях, хто бажає виступити.

Всі записалися, всі бажаючі? "Європейська солідарність", Ніна Петрівна Южаніна. 13:51:30 ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, хотілось би з великою повагою і говорити, і відноситись, але те, що було тільки що сказано в черговий раз з трибуни, не дозволяє мені цього зробити. На жаль, цей законопроект є, справді, великим за розміром, і поєднані речі, які треба було точно розвести в різні проекти закону. У вас же більшість, ви могли прийняти із цього одного великого масиву непотрібного тексту чотири законопроекти, які би доопрацювали в комітеті і які би зареєстрували як доопрацьовані чи доопрацьований. Але в мене таке враження, що якщо ви говорите і закликаєте тут суспільство зрозуміти, що це законопроект, який буде боротися з деофшоризацією, ви помиляєтесь, тому що деофшоризацією не ви займалися, а ми займалися. І ці законопроекти, включаючи контрольовані іноземні компанії і внесення змін щодо трансфертного ціноутворення, напрацьовувалися із квітня 2016 року, і це мав би бути окремий законопроект. Ви до нього поєднали свої якісь дисертаційні ідеї, які точно уже вмерли і по суті, і по значенню, і можливості застосування в практиці, і проводите зараз в цьому законопроекті. Для чого ви це робите, скажіть, будь ласка? Це з яких пір податковий орган буде знову встановлювати на власний розсуд в діях платника вини, умислу, діяльності, бездіяльності, буде виносити на власний розсуд любі інші заключення, які у нас існували в системі, методичних вказівках, які видавала ДФС, протягом, мабуть, 7 років назад? Ми повертаємося знову до тієї системи, яка була 7 років назад, яку ми вичистили і не даємо можливості, крім рішень суду, говорити про те, чи платник знав про це, про ту господарську операцію, чи вона є фіктивною, чи там була ідея злого умислу, чи діяв навмисно платник податку. Це зараз, я ще раз повторююся, хвора ідея якоїсь людини, яка поєднала значущі і потрібні речі для України цей текст, який зараз ми з вами розглядаємо. Скажіть, будь ласка, чому зараз ми говоримо про те, що однією з новел цього законопроекту, до речі, ви її не скасовуєте, ви її не зачитали зараз під стенограму, ви скасовуєте наслідки застосування податкових консультацій Да ми цю норму вибивали і вичищали таким чином, щоби всі індивідуальні консультації вивішувалися на сайті ДФС чи Мінфіну, щоби всі бачили, що кожен конкретний платник на своє питання отримав відповідь і використав її в податковій при при застосуванні і обрахуванні податків. Ви відміняєте зараз найкорисніший для бізнесу пункт, який став прозорий за нашої влади, який ми змінили і ними користуються тисячі платників податків. Навіщо ви це робите? Я не говорю про наступні речі. Для чого ви поєднали в цей законопроект оці ресурсні платежі, які ви тільки що щось назвали, щось відмінимо, а щось зробимо…

щодо Закону 1210. Але знаєте, мабуть, кінець цієї дискусії поклали сьогодні люди, які прийшли під стіни Верховної Ради України. Чи підтримає наша фракція підняття ренти? Безумовно, підтримає. Тому що надра належать народові України. І ми вважаємо, що ті надра, які видобуваються, а потім в подальшому не переробляються, від їх вартості ринкової має бути сплачено в державний бюджет України. І це буде справедливо. Тоді ми, дійсно, будемо відчувати, що надра належать народові України. Частково це питання врегульовано в законопроекті 1210. Хоча ми вважаємо недостатньо, і воно теж дещо захищає інтереси окремих олігархічних груп. Що стосується структури цього закону, то ми неодноразово просили, і бачите, моя позиція співпадає з позиціями інших фракцій, розділити питання підвищення і встановлення справедливої ренти з іншими новаціями щодо тиску і обмеження можливостей наших підприємців. Не тільки тих, як ви вважаєте, які хотять приховати свої прибутки в офшорах, а в першу чергу тих людей, які зараз прийшли до стін Верховної Ради України. Безумовно, ми маємо підвищувати ренту на газ, який видобувається для подальшої продажі комерційним структурам. Але я вважаю, що питання ренти на газ, який поставляється для нашого населення, не має права існувати, тому що цей газ і так належить народові України. Я бачив це "Маппет-шоу", коли зібралися на Банковій в Офісі Президента і шукали шляхи, а як же зробити газ і тарифи для людей дешевше. гривень – собівартість видобутку національного газу. Ще 1200 гривень – на фонд розвитку. Ще 10 відсотків – на рентабельність,

а реально, щоб люди це відчули в своїх квитанціях, в своїх платіжках. Тоді ви дійсно відчуєте, що ви – слуги народу. А поки що ви – слуги олігархів. Дякую за увагу. Шановні колеги! Ніколаєнко, фракція "Батьківщина". Я виступав з цієї трибуни двічі, закликаючи не робити дурниць, приймаючи 1053 і 1073. Зараз ці люди стоять перед парламентом. Вони вже були в Президента. Вже зараз створена МФО за ініціативи "Слуги народу": тут давайте виправляти, допомагати ФОПам. Їм не треба було мішати і робити їм таке життя, що їх вивело сьогодні на вулицю. Цим законопроектом ви окрім аграріїв і ФОПів виведете ще на вулицю гірничо-збагачувальний комплекс України, газовиків України і весь середній бізнес України. Це рейдерські і несправедливі закони. Я поясню, чому. І саме головне, що навіть стиль подачі і потрапляння в зал цього законопроекту, він є неправильним і нечесним. Цей законопроект 1210 нашим комітетом, в якому я маю честь працювати, він не виносився і не затверджувався. Виносився інший законопроект тире 1, автор якого написав лист про його відкликання. Сьогодні ми розглядаємо законопроект, який не підтриманий комітетом. Більше того, була офіційна обіцянка, яку бачили всі на комітеті, голови комітету, що ми будемо доопрацьовувати і зробимо нормальний законопроект, щоб потім не було 3-хвилинних тут зачитувань, що ми ніби поміняємо. Повірте, після таких фокусів, вибачте, але вам вже ніхто не вірить, що коли обіцяють виправити поганий законопроект першого читання до другого, а потім ми бачимо, що вся ганьба, яка була в першому, залишається до другого. Що вводиться цим законопроектом, по суті. По-перше, вводиться презумпція виновності платника податку. Це драконівський законопроект до бізнесу. І всі ці історії про те, що ми щось відтремінуємо… Пояснюю на простому прикладі, що таке контрольована іноземна компанія. Якщо українець, якому не стало змоги тут жити і працювати тому, що докерувались керівники держави, поїхав в Польщу і там працює в Польщі, зареєстрував компанію, і там вирощує яблука, але залишається громадянином України і потім сплачує податки там, він має звітувати про це тут. І якщо різниця між сплаченими там і тут податками в нього занадто велика, він має прийти і доплатити ще тут. І, колеги, давайте будемо думати розумно. Тому що сьогодні за цим рішенням стоять десятки тисяч створених робочих місць. І за рішенням, по волюнтариським рішенням по газу, по яким нам обіцяли нібито що виправлять, ми розуміємо, що мотивуюча ставка видобутку газу на нових скважинах прибирається цим законопроектом. Ми залучили найбільшу кількість за останні два роки іноземних компаній інвесторів в цю галузь. Ми хочемо бути енергозалежною державою чи купувати газ в Росії? В чому у вас стратегія, поясніть, будь ласка. І такі закони мають вносити, при всій повазі, не депутати, а уряд. Тому що це має бути основа урядової програми. Дякую. Шановні колеги, 14:01. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Нагадую, що вечірнє засідання розпочнеться о 16:00, і ми продовжимо розгляд законопроекту 1210. Дякую.